Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, dobro jutro! Začenjam z nadaljevanjem 14. seje Državnega zbora. Obvestilo o odsotnih poslankah in poslancih seje je objavljeno na e-klopi. Lep pozdrav vsem prisotnim!

in Dopolnjenemu predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2025. Predloga aktov je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev obeh predlogov aktov dajem besedo predstavnici Vlade mag. Saši Jazbec, državni sekretarki na Ministrstvu za finance. Izvolite. Spoštovana, najlepša hvala za besedo. Spoštovane, spoštovani! Pred vami sta predloga proračunov za prihodnji dve leti. Že v normalnih okoliščinah bi bila to zahtevna proračuna, pri katerih je treba po štirih letih odsotnosti nekih resnih omejitev, spet upoštevati fiskalna pravila, ampak v Sloveniji so nam jo poleti zagodle še poplave in plazovi, največja naravna nesreča v naši zgodovini, in to takrat, ko smo imeli proračunsko porabo za prihodnji dve leti že v grobem zakoličeno, ker so pa roki za posredovanje proračunskih dokumentov v Državni zbor jasni in neizprosni, je Vlada najprej pripravila že drugi rebalans letošnjega proračuna, potem pa v svoje projekcije za prihodnji dve leti vključila tudi popoplavno obnovo. Poudarjam, da se je to dogajalo v času, ko končna ocena škode še ni bila znana, zato je tretjino sredstev razdelila po posameznih resorjih, dve tretjini pa pustila v obliki rezerve na Ministrstvu za finance. Vladi se je to zdelo pomembno, kajti razpoložljiva finančna sredstva so dober temelj za hitrejši začetek postopkov za obnovo. Hitreje in bolj natančno z razpoložljivimi informacijami pred dvema mesecema ni bilo mogoče ukrepati. Druga opcija je bila, da v Državni zbor prinesemo proračuna brez sredstev za popoplavno obnovo. Ne predstavljam si, kakšnih kritik bi bila deležna šele takšna predloga. Pravijo, da je državni proračun najpomembnejši dokument vsake vlade. Če smo natančni, je to dokument številnih vlad, saj se zakonske obveznosti z leti povečujejo, pridobljene pravice so praviloma neodtujljive, obstoječim projektom in programom pa se dodajajo novi, praviloma brez kritične presoje, kateri so učinkoviti in dosegajo svoje cilje oziroma kaj so prioritete. Ob zatečenem številu javnih uslužbencev, ob obstoječem stanju javnega dolga, za katerega je treba plačevati obresti, ob zagotovljenih pravicah iz pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja, za katere ne zberemo dovolj prispevkov in jih je treba sofinancirati iz državnega proračuna, ob vplačilu sredstev v Evropsko unijo, da smo upravičeni do nepovratnih evropskih sredstev, ob vseh drugih zakonskih obveznostih ne preseneča dejstvo, da je bistveno več kot 90 % odhodkov državnega proračuna za vsako vlado dejstvo, na katerega ne more vplivati brez sprememb pravnih podlag. Predloga proračunov smo pripravili na podlagi jesenske napovedi makroekonomskih gibanj, ki jo pripravi Umar, to je od vlade neodvisna inštitucija, in na podlagi veljavnih zakonov. V predlogu proračuna za prihodnje leto je načrtovanih 14 milijard evrov prihodkov in 16,2 milijardi evrov odhodkov, za 2025 pa 14,6 milijarde prihodkov in 15,8 milijarde odhodkov. Zaradi zagotavljanja sredstev za odpravo posledic avgustovskih poplav se proračunski primanjkljaj tako prihodnje leto povečuje na 2,2 milijardi evrov oziroma 3,3 % bruto domačega proizvoda, v letu 2025 pa je načrtovan v višini 1,3 milijarde evrov oziroma 1,8 % bruto domačega proizvoda. Od tega se v obeh letih za odpravljanje posledic poplav in pomoči načrtuje 1,6 milijarde evrov. Glavnina sredstev se načrtuje v rezervi, preostali del pa je v finančnih načrtih posameznih ministrstev. Slovenija si seveda ob tem prizadeva izkoristiti tudi čim več evropskih sredstev za sanacijo škode po poplavah. Za zmanjšanje poplavne ogroženosti in zmanjšanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče so predvidena sredstva tudi v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Delitve sredstev iz tega načrta ne vidite natančno v proračunskih dokumentih, ker so to sredstva proračunskega sklada, vendar je dodatno iz naslova načrta za okrevanje in odpornost v prihodnjih dveh letih in pol na voljo še 2,4 milijarde evrov. Se pravi, bo vlada še naprej vodila ekspanzivno fiskalno politiko in visoke faze investicijskega cikla, saj je v prihodnjih dveh letih na voljo 1,8 milijard za investicije. Vlada je 7. novembra sklenila tudi dogovor z Združenjem občin o višini povprečnine, 725 evrov za posamezno leto, kar bo občinam za izvajanje zakonsko določenih nalog zagotovilo približno 50 milijonov več sredstev. In zaradi višje povprečnine so v bistvu potem višja tudi sredstva za uravnoteženje razvitosti občin in pa sredstva za narodne skupnosti in občine z romskimi naselji. Eno od prioritetnih področij vlade za prihodnji dve leti je tudi financiranje znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti, saj sta ključni za razvoj slovenske družbe. Sredstva, načrtovana za ta namen, so za leto 2024 najvišja do zdaj. S proračunoma za prihodnji dve leti se k področju raziskav in inovacij prvič do sedaj pristopa celovito, se pravi z vidika celotne vlade, saj se sredstva poleg pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije zagotavljajo tudi v finančnih načrtih drugih resorjev. V letu 2024 bo tako za področje znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti na voljo 537 milijonov evrov, v letu 2025 pa skupno 678 milijonov evrov. Glavne prioritete na tem področju bodo krepiti stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, povečana vlaganja v raziskovalno infrastrukturo in opremo, saj je na področju raziskav dostop do ustrezne opreme in infrastrukture nujen, spodbujanje vključevanja slovenskih raziskovalcev v Evropski raziskovalni prostor za krepitev internacionalizacije slovenske narodnosti ter razvoj znanstvenih kadrov s poudarkom na mladih. Želja vlade je, da se ne bi pogovarjali samo o tem, koliko denarja se ali se ne zagotavlja za določen namen, ampak predvsem tudi, kako učinkovito in za katere namene se denar porablja. Tu se zdaj odzivamo na kritike Fiskalnega sveta. Ne glede na kritike Fiskalnega sveta smo zavezani k transparentnosti. Spletno stran proracun.gov.si, kjer lahko dnevno spremljate zbrane prihodke in porabo državnega proračuna, ste vsaj nekateri poslanci in novinarji že posvojili. Prav tako smo v tem kratkem času vzpostavili tudi spletno stran, kjer objavljamo porabo za popoplavne namene. Do vključno včeraj je bilo iz državnega proračuna za ta namen že izplačanih 420 milijonov evrov. Kot rečeno, lahko podrobnejšo razdelitev spremljate na spletni strani gov.si, kjer so objavljeni tudi seznami prejemnikov posameznih pomoči in občine, ki so ta denar dobile. Spoštovani! Predlog sprememb proračuna za leto 2024 in Predlog proračuna za leto 2025 sta kljub prilagoditvi izrednim razmeram razvojno naravnana, državljanom zagotavljata ohranjanje blaginje, državi zagotavljata razvoj, zato predlagam, da ju podprete. Hvala lepa. Hvala lepa. Predloga aktov je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsednici odbora kolegici Moniki Pekošak. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Odbor za finance je na 31. nujni seji dne 17. 11. 2023 kot matično delovno telo obravnaval Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. Odboru je bilo posredovanih 32 amandmajev, ki so jih vložili Poslanska skupina SDS in Poslanska skupina NSi. Na seji so sodelovali predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance, Državnega sveta in Fiskalnega sveta. V uvodni predstavitvi Dopolnjenega predloga proračuna za leto 2025 je minister za finance pojasnil, da so prihodki in odhodki načrtovani v isti višini kot v prvotnem predlogu proračuna za leto 2025, prav tako ni sprememb v računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja. V nadaljevanju je predstavil razlike glede na prvotno besedilo predloga proračuna za leto 2025 v bilanci prihodkov in odhodkov, in sicer gre za dodatna sredstva za investicije v cestno infrastrukturo pri Ministrstvu za infrastrukturo v višini 21,5 milijona evrov. Navedena sredstva se zagotavljajo iz finančnega načrta Ministrstva za finance, kjer se v višini 21,5 milijonov evrov zmanjšajo sredstva splošne proračunske rezervacije. Pojasnil je tudi, da je bil med Vlado in Združenjem občin dosežen sporazum glede povprečnine v letih 2024 in 2025, in sicer v višini 725 evrov. Zaradi povišanja stroškov plač pa se bo občinam v letu 2025 zagotovilo tudi dodatna sredstva v višini 34 milijonov evrov. je predstavil mnenje Državnega sveta, pri čemer je poudaril, da tako prvotni predlog kot tudi dopolnjen predlog proračuna ne zagotavljata primernega financiranja lokalne samouprave, kar naj bi se skladno z dogovorom med Vlado in reprezentativnimi združenji občin o dvigu povprečnine ter zagotavljanjem dodatnih sredstev za občine uredilo v postopku sprejemanja proračunskih aktov. Opozoril je, da tudi dogovorjena višina povprečnine ne bo zadoščala za razvojno delovanje občin. Predstavnik Fiskalnega sveta je opozoril na pomanjkljivosti pri proračunskem načrtovanju. Pojasnil je, da bi kljub negotovostim, ki se tokrat nanašajo zlasti na oceno stroškov poplav in na način njihovega financiranja, morala vlada pripraviti kredibilen scenarij nespremenjenih politik. V nadaljevanju je opozoril tudi na negotovost zaradi spreminjanja nekaterih ukrepov ter izrazil pomisleke glede njihove vključenosti v predlog proračuna. V razpravi so članice in člani odbora predstavili svoja stališča glede proračuna za 2025, izpostavljeni so bili nekateri ekonomski kazalniki, predvsem visoka kazalniki, predvsem visoka inflacija v evropskem merilu, padec industrijske proizvodnje ter padec potrošnje gospodinjstev. Po drugi strani je bila izpostavljena nizka raven brezposelnosti, nadpovprečna rast BDP v evropskem merilu ter predvideno zniževanje inflacije in ohranjanje kupne moči. Nekateri razpravljavci so opozorili na pomen investicij na področju infrastrukture z multiplikativnimi učinki ter nujno podporo podjetjem ob hkratni sanaciji posledic naravnih ujm. Članice in člani odbora so predstavnikom Vlade zastavili vprašanja, ki so se nanašala predvsem na vključenost ukrepov v predlog proračuna, odziv na stališče Fiskalnega sveta, ukrepe za naslavljanje inflacije, ukinitev solidarnostnega prispevka ter znižanje sredstev na nekaterih drugih postavkah. Del razprave se je osredotočil tudi na vložene amandmaje, in sicer predvsem glede cestne in športne infrastrukture, stanovanjske dejavnosti in dolgotrajne oskrbe. Predstavniki Vlade so podali dodatna pojasnila glede vprašanj, izraženih v razpravi o predlogu proračuna v celoti ter glede vloženih amandmajev. Minister za finance je med drugim pojasnil, da je bil solidarnostni prispevek ukinjen, ker se je preko javne razprave kot boljša možnost izkazalo začasno povišanje davka od dohodkov pravnih oseb. Pripravljajo pa se tudi dodatni ukrepi za naslavljanje inflacije. Poudaril je tudi, da je del sredstev večletnega finančnega okvira na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, ki še niso prikazana po posameznih resorjih. Večina sredstev za stanovanjsko politiko pa je prikazana v bilanci B pri Ministrstvu za finance. Po zaključni razpravi o Dopolnjenem predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2025 se je odbor opredelil do vloženih amandmajev in jih ni podprl. Po razpravi je sprejel naslednji sklep, in sicer se je seznanil z dopolnjenim predlogom proračuna Republike Slovenije za 2025 in ga podpira. Prav tako je Odbor za finance na 33. nujni seji 18. 11. 18. 11. kot matično delovno telo obravnaval tudi Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2024, ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada. Odbor je obravnaval 43 amandmajev, ki so jih vložile poslanske skupine SDS, poslanske skupine SDS, NSi, Svoboda, SD in Levica. V uvodni predstavitvi je minister za finance predstavil okoliščine, v katerih je potekala priprava predloga. Izpostavil je predvsem negotove makroekonomske razmere, povišano inflacijo, predvsem pa našo največjo naravno nesrečo v zgodovini Slovenije, ki je zahtevala preusmeritev precejšnjega dela sredstev. Navedel je, da je v predlogu sprememb proračuna načrtovanih 14 milijard prihodkov in 16,2 milijarde odhodkov, od tega je za odpravo naravnih nesreč predvidenih 1,1 milijarde. Prav zaradi zagotavljanja sredstev za odpravo posledic poplav se zvišuje predvideni primanjkljaj, ki bo znašal 2,2 milijarde evrov oziroma 3,3 % BDP. V nadaljevanju je podrobneje predstavil razporeditev denarnih sredstev znotraj državnega proračuna, Načrta za okrevanje in odpornost ter iz Evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2021–2027, preko katerih se bodo financirali ukrepi za zmanjševanje tveganj poplavne ogroženosti. V zaključku je izrazil še zadovoljstvo glede doseženega dogovora z Združenjem občin o višini povprečnine. Omenil je še sklenitev dogovora, da se tudi za leto 2024 razredi za javne uslužbence usklajujejo, jasneje pa se opredeljuje tudi uskladitev pokojnin. Predstavnik Državnega sveta, ki je predstavil pisno mnenje Državnega sveta, predloga sprememb proračuna ne podpira. Pri tem je med ključnimi razlogi za nepodporo navedel nesprejemljivo višino povprečnine, premalo namenjenih sredstev za naslavljanje aktualnih družbenih izzivov ter nesprejemljivo vsesplošno znižanje proračunskih proračunskih sredstev. Ostro kritiko pa je namenil tudi predlaganemu koalicijskemu amandmaju. Na seji odbora je sodeloval tudi predstavnik Fiskalnega sveta, ki je opozoril, da se z iztekom leta 2023 2023 zaključuje obdobje izjemnih okoliščin. Prav tako je podal kritiko glede načina upoštevanja izjemnih dogodkov, zaradi česar Predlog sprememb proračuna po mnenju Fiskalnega sveta ne izpolnjuje zahtev domače zakonodaje in priporočil Evropske komisije, in dodal, da zastavljeno fiskalno politiko ocenjuje kot spodbujevalno. Minister za finance je v odzivu na oceno Fiskalnega sveta pojasnil, da je bila tokrat priprava proračunov v dokumentu pod vplivom izrednega dogodka. Strategije politike skupaj z zastavljenimi prioritetami in cilji vlade so morali prilagoditi na način, da se čim prej sanirajo posledice nesreče. Direktorica Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj je navedla, da makroekonomski okvir za leto 2024 izhaja iz jesenske napovedi, pripravljene v mesecu septembru. Povedala je, da se v prihodnjem letu pričakujeta pospešitev gospodarske rasti, višja rast zasebne potrošnje, kot bolj pomembno pa je izpostavila ponovno rast investicij v osnovna sredstva. V razpravi so članice in člani odbora kot problematično izpostavili pomanjkljivo oceno celotne škode avgustovskih poplav ter podali kritike glede racionalne porabe sredstev, namenjenih za sanacijo. Po drugi strani pa je bilo poudarjeno, da so ukrepi iz predloga sprememb proračuna dovolj investicijsko, razvojno in socialno naravnani. Opozorili so, da je tudi ta proračun zaznamovan z izjemnimi okoliščinami. Navkljub vsemu je bila izražena pohvala odzivu vlade pri spremembi prioritet ter proračunskih ciljev. Del razprave se je osredotočil tudi na vložene amandmaje k predlogu sprememb proračuna, pri čemer so članice in člani odbora izpostavili predvsem sredstva za vzdrževanje in gradnjo državnih cest. Predstavniki Vlade so podali dodatna pojasnila. Po zaključni razpravi o predlogu sprememb se je odbor opredelil do vloženih amandmajev in je podprl amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Po razpravi pa je odbor sprejel naslednji sklep: Odbor za finance se je seznanil s Predlogom sprememb proračuna Republike Slovenije 2024 in ga podpira. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolega Rado Gladek. Izvolite. Spoštovana predsednica, ministrice, ministri, državne sekretarke, sekretarji! Dovolite, da mogoče začnem malo bolj sproščeno, ker verjamem, da v tem prostoru smo vsi navdušenci nad uspehi slovenskih športnikov, tako da bi izkoristil priliko pa čestital našim nogometašem za uvrstitev na evropsko prvenstvo. Tudi to je dokaz, da investicije v športno infrastrukturo so potrebne, po drugi strani pa je to športno infrastrukturo potrebno tudi vzdrževati, da ne bomo priča takim žalostnim prizorom, kot smo jim bili včeraj, govorim o zelenici v Stožicah. Zdaj pa k bolj resnim zadevam. Proračun države oziroma njegova sprememba je ključni finančni dokument vlade in hkrati najbolj jasen pokazatelj, kako namerava aktualna vlada razporediti finančna sredstva države z, vsaj tako naj bi bilo, namenom učinkovitega delovanja države za zagotavljanje razvoja gospodarstva in blaginje vseh državljank in državljanov. Čas priprave Predloga sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2024 in Dopolnjenega predloga proračuna za leto 2025 je zaznamovalo več zunanjih in notranjih negativnih dejavnikov. Nestabilnost ekonomskih trgov, ki jo povzroča vojna v Ukrajini, je še dodatno zamajala vojna na Bližnjem vzhodu. Poleg vpliva na ekonomsko stabilnost pa je vojna na Bližnjem vzhodu tudi velik varnostni problem. Nezakonite migracije in možnost širitve oboroženega spopada lahko še kako vplivajo tudi na življenja v Sloveniji. Zaradi navedenih razlogov se v Sloveniji še naprej soočamo z draginjo na prehranskem in energetskem segmentu. Inflacija, ki je na letni ravni 6,9-odstotna, je med višjimi v Evropi. Za primerjavo, letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah Evropske monetarne unije septembra 4,3-odstotna, mesec prej 5,2-odstotna in v državah članicah Evropske unije 4,9-odstotna, mesec prej 5,9-odstotna, kar jasno izkazuje neuspešnost vlade dr. Roberta Goloba pri spopadanju z inflacijo. Stroški življenjskih potrebščin, hrana, oblačila, energenti za kurjavo, se dražijo, povrh vsega pa nas je v avgustu prizadela še največja naravna nesreča, v kateri so poplave in plazovi prizadeli 183 od 212 slovenskih občin. Vsi navedeni dejavniki terjajo od Vlade skrben premislek pri zagotavljanju in porabi proračunskih sredstev, žal pa ravnanje Vlade ne vliva zaupanja, da so bili proračunski dokumenti pripravljeni dobro, premišljeno. to je opozoril tudi predsednik Fiskalnega sveta dr. Kračun, ki je v predstavitvi mnenja Fiskalnega sveta označil proračunske dokumente za naslednji dve leti za neverodostojne. Med drugim pa je Fiskalni svet v svojem mnenju zapisal sledeče: »Predloženi proračunski dokumenti niso celoviti, kar Fiskalnemu svetu onemogoča pripravo ocene, ki bi bila skladna z zahtevami Zakona o fiskalnem pravilu. Vlada namreč Fiskalnemu svetu ni posredovala s predlogom državnega proračuna usklajene projekcije bilance sektorja država za leto 2025 po mednarodno primerljivi ESA metodologiji, ki po zakonodaji predstavlja podlago za pripravo ocene spoštovanja fiskalnih pravil. Fiskalni svet zato ne more oceniti skladnosti Predloga državnega proračuna za leto 2025 z zakonodajo predpisanimi fiskalnimi pravili. Predloženi proračunski dokumenti nakazujejo slabšanje javno finančne slike in nadaljevanje prociklične ekspanzivne fiskalne politike v tem in prihodnjem letu, če upoštevamo bolj realistično oceno javnofinančnih gibanj v letošnjem letu od tiste, ki jo izkazujejo dokumenti. Takšna ugotovitev je neodvisna od obsežnih predvidenih sredstev za obnovo po avgustovski naravni ujmi. Iz predloženih proračunskih dokumentov izhaja, da naj bi fiskalna politika tudi v obdobju projekcij delovala spodbujevalno, kar je neustrezno, ne zagotavlja spoštovanja fiskalnih pravil in je tudi v nasprotju z zaostreno denarno politiko. Ekspanzivna usmeritev fiskalne politike je v trenutnih razmerah neučinkovita in v nasprotju tako s prizadevanji vlade v luči izvajanja draginjskih in popoplavnih ukrepov kot s priporočili mednarodnih organizacij. Zavedamo se, da je naloga Fiskalnega sveta kritičnost do priprave proračunskih dokumentov, vendar je odziv na trenutno vložene proračunske dokumente najslabši od ustanovitve Fiskalnega sveta.« Naj spomnim, da je minister za finance gospod Boštjančič 28. septembra po seji Vlade, na kateri so sprejeli rebalans proračuna za leto 2024, dejal, da naslednje leto ne bo letnega usklajevanja socialnih transferjev, dohodninske lestvice in plač v javnem sektorju z inflacijo. Po seji Vlade prejšnji četrtek pa minister pove, da so se za leto 2024 dogovorili za 70 % uskladitev socialnih transferjev z inflacijo, kar pa je še vedno veliko slabše, kot če bi se socialni transferji usklajevali po trenutno veljavni ureditvi, ki določa usklajevanje glede na rast življenjskih potrebščin, in to v celoti. Umaknili pa so tudi prepoved usklajevanja plač v javnem sektorju. Še vedno pa ostaja zamrznitev usklajevanja dohodninske lestvice. Takšna ravnanja vladajoče koalicije so zaskrbljujoča in neprimerna. Lahko se zgolj vprašamo, kaj bi bilo, če bi takšne predloge podali v času, ko je vlado vodila Slovenska demokratska stranka. Poleg tega je bil v začetku septembra kot eden od finančnih virov popoplavne obnove uveden solidarnostni prispevek, ki pa je bil konec oktobra ukinjen. Proračunski dokumenti teh ad hoc sprememb ne upoštevajo. Pričakovati je, da bomo kmalu po sprejetem Predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2024 imeli na poslanskih klopeh rebalans proračuna za leto 2024. Navedeno tudi jasno izkazuje neresnost pri pripravi proračunskih dokumentov. V predlagani spremembi proračuna za leto 2024 vlada načrtuje prihodke v višini 14 milijard evrov. V skupni znesek naj bi davčni prihodki prispevali 11,4 milijarde evrov, nedavčni prihodki 868,9 milijona evrov, 265,2 milijona evrov naj bi prispevali kapitalski in transferni prihodki ter donacije, 1,46 milijard evrov pa prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije. Načrtovani prihodki so za 211,1 milijona evra oziroma 1,5 % višji od prihodkov, ocenjenih v sprejetem proračunu 2024. Projekcije prihodkov v predlogu sprememb proračuna za leto 2024 izhajajo iz ocene realizacije prihodkov proračuna za leto 2023 in jesenske napovedi Umarja, ki za leto 2024 napoveduje 2,8-odstotno gospodarsko rast. Prvi negativni vplivi krčenja gospodarske aktivnosti v EU se namreč že kažejo. Priča smo namreč prvim odpuščanjem, predvsem v avtomobilski industriji, zaskrbljujoče pa je tudi, da se zaradi nepredvidljivega davčnega okolja krči tudi obseg tujih investicij v Sloveniji. Prav tako pa je bila Slovenija v letošnjem letu država z največjim padcem industrijske proizvodnje v EU. Zaskrbljujoče pa je med drugim tudi krčenje sredstev na sledečih podprogramih: podpora Slovencem v zamejstvu in po svetu za slabih 500 tisoč evrov, lokalna razvojna infrastruktura 20 milijonov evrov minus, izplačevanje pravic pokojnine minus 88 milijonov evrov, operativno delovanje in pripravljenost Slovenske vojske minus 19,7 milijona evrov, infrastruktura in opremljenost Slovenske vojske skoraj 30 milijonov evrov minusa, ureditev kmetijskih trgov minus 1,7 milijona evrov, integriran sistem javnega potniškega prometa minus 129 milijonov evrov, investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 48 milijonov evrov in podpora lokalni samoupravi ter koordinacija 2,4 milijona evrov. V predlagani spremembi proračuna za leto 2024 na prihodkovnem delu čudi podatek o predvidenih nižjih davčnih prihodkih. Očitno davčna politika sedanje vlade ne daje pričakovanih rezultatov. Še več, napovedane davčne reforme ni na vidiku in nadaljevanje neugodne davčne politike lahko tako privede do odhoda dela poslovnih subjektov in delavcev v tujino, povečanja števila dnevnih delovnih migrantov, dela na črno in povečanja brezposelnosti. Načrtovani odhodki za leto 2024 znašajo 16,2 milijarde evrov, financiranju posledic draginje namenjenih zgolj 120,3 milijona evrov, blažitvi posledic covid-19 pa 28,8 milijona evrov, kar je 5,6 milijona evrov več kot v sprejetem proračunu 2024. Na odhodkovni strani pa največjo spremembo predstavlja pomoč ob naravnih nesrečah, za kar je namenjenih 11,1 milijarde evrov, od tega največ, 780,3 milijona evrov, predstavljajo sredstva rezervacije za naravne nesreče v okviru finančnega načrta Ministrstva za finance. Načrtovani odhodki so tako za 720 milijonov ali 4,7 % višji kot v sprejetem proračunu 2024, ko je znesek odhodkov znašal 15,5 milijarde evrov. Ob tem pa Vlada določene projekte in financiranja, za katere nima odgovora, zakaj jih ni v proračunu, obrazlaga s tem, da so skriti v določenih podprogramih in rezervah, kar pa gre za sprenevedanje in zavajanje. Zagotovo je potrebno zagotoviti ustrezna sredstva, da se posledice poplav čim prej odpravijo, se pa poraja vprašanje glede realnosti načrtovanja potrebnih sredstev za prihodnje leto. Že sama ocena škode je bila precej konfuzna. Če je premier na začetku operiral s številko 500 milijonov evrov škode, smo po vpisu le-te v Ajdo prišli do 3 milijard evrov, sedaj pa je ta številka skoraj 10 milijard evrov. Hkrati pa se poraja tudi vprašanje, ali bodo ta sredstva gospodarno porabljena. Glede na poslabšano varnostno situacijo nas čudi krčenje sredstev za Slovensko vojsko in pa znižanje sredstev na podprogramu Zunanja meja in izvajanje predpisov o tujcih. Skrb vzbuja tudi proračunsko načrtovanje financiranja občin. Občine so sicer sklenile dogovor o povprečnini v višini 725 evrov, čeprav so izračuni pokazali, da bi se ustrezen znesek moral približati znesku 800 evrov. Poleg povprečnine se naj bi občinam v letu 2024 zagotovila dodatna sredstva v višini 20 milijonov evrov, ob hkratnem znižanju sredstev v višini 20 milijonov evrov na podprogramu Lokalna razvojna infrastruktura. vloženimi amandmaji smo v Slovenski demokratski stranki skušali zagotoviti ustrezna sredstva na določenih podprogramih, vendar so bili naši predlogi na matičnem odboru zavrnjeni. Demografska slika Slovenije se alarmantno slabša. Rojstev je vse manj, število izseljenih državljanov je mnogo višje od priseljenih, vlada pa po našem mnenju v predlaganem proračunu teh problemov ne naslavlja, zato smo predlagali amandmaje, s katerimi bi povečali sredstva za podporo Slovencem v zamejstvu in po svetu, saj so slovenska društva v tujini ena glavnih vezi z domovino, ki lahko tudi prispevajo k odločitvi slovenskih državljanov za vrnitev v Slovenijo. Poleg tega smo predlagali dodatna sredstva za promocijo in razvoj slovenskega jezika. Znanje slovenščine kot našega materinega jezika je simbolna in praktična vrednota, ki mora biti dostopna vsakomur, ne glede na kulturo, izobrazbeno in premoženjsko ozadje. Na gospodarskem delu proračuna smo z amandmajem želeli vrniti v večini že predvidena sredstva v proračunu za leto 2024, ki se nanašajo na konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Ob vsakodnevnih skrb vzbujajočih novicah o nizkih pokojninah, smo želeli zagotoviti dodatnih 60 milijonov evrov za pokojnine in za 10 % višji letni dodatek za vse upokojence. Vsakodnevno smo priča kolapsu na cestah, železniški promet, ki naj bi bil eden od stebrov trajne mobilnosti, si mnogokrat ne zasluži pridevnika mobilnost, zato smo želeli z amandmaji zagotoviti dodatna sredstva za izvedbo že potrjenih projektov, ki jih sedanja vlada umika iz proračuna. Želeli smo zagotoviti dodatna sredstva za investicijska vlaganja v zdravstvu, in kot že rečeno, naši amandmaji niso bili potrjeni. So pa koalicijski poslanci izglasovali svoj amandma, s katerim so zmanjšali sredstva za delo Državnega sveta za 550 tisoč evrov. Naj spomnim, da Državni svet predstavlja zgornji dom slovenskega parlamenta in je neodvisna svetovalna in nadzorna inštitucija. Zmanjšanje sredstev za njihovo delo brez predhodnega usklajevanja je po našem mnenju nedopustno. Očitno se vladajoča koalicija na ta račun maščuje kritičnosti Državnega sveta do njihovega dela. Danes odločamo tudi o Dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2025. Vlada v proračunu za leto 2025 predvideva prihodke v višini 14,56 milijarde evrov oziroma za 552 milijonov več v primerjavi z letom 2024. Za 11,97 milijarde evrov naj bi bilo prihodkov iz naslova davkov, 823,6 milijona evrov nedavčnih prihodkov, 273,8 milijona kapitalskih ter transfernih prihodkov ter donacij, 1,48 milijarde pa prejetih sredstev iz proračuna Evropske unije. Načrtovani prihodki so višji od prihodkov ocenjenih v predlogu sprememb proračuna 24 za 554,2 milijona evrov oziroma 4 odstotke. Kljub temu, da ni na vidiku davčne reforme, si je vlada upala napovedati višje davčne prihodke za 570,1 milijona evrov. Res je, da trenutna visoka inflacija oziroma eden od njenih vzrokov, rast cen, pomeni večji izplen iz naslova DDV. Je pa tudi res, da višanje cen zmanjšuje kupno moč in posledično racionalizacijo potrošnikov oziroma nakupov potrošnikov. Načrtovani odhodki za leto 2025 znašajo 15,8 milijarde evrov, za financiranje posledic draginje je namenjenih 5 tisoč evrov, kar je 120 milijonov evrov manj, v primerjavi s predlogom sprememb proračuna 2024. Sporočilnost te postavke je, da v letu 2025 ne bo več govora o draginji. Glede na sklep vlade, da gospodinjski odjemalci elektrike od novembra letos do konca leta 2024 ne bodo plačali prispevka za zagotavljanje podpore proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, pa pomeni, da očitno draginje še ne bo tako kmalu konec. V proračunu za leto 2025 je za covidne ukrepe namenjenih 9,9 milijona evrov, pomoči ob naravnih nesrečah pa 478,7 milijona evrov, kar je 636 milijonov evrov manj v primerjavi s predlogom sprememb proračuna 2024. Tu se še enkrat poraja vprašanje realnosti ocene stroškov popoplavne obnove. Če je ocenjeni znesek potrebnih sredstev za obnovo 10 milijard evrov drži, bi bilo, če bo obnova trajala, kot se pričakuje, nekje 10 let, potrebno vsako leto nameniti približno milijardo evrov. Načrtovani odhodki so za 403 milijone evrov ali 2,5 % nižji kot v predlogu sprememb proračuna 2024, primanjkljaj za leto 2025 načrtuje v višini 1,26 milijarde evrov ali 1,8 % BDP. Za financiranje načrtovanega primanjkljaja in za odplačilo dolga je predvidena zadolžitev v višini 4,35 milijarde evrov. Toliko o velikih napovedih vlade, da bo znižala primanjkljaj. Tudi k Dopolnjenem predlogu sprememb proračuna za leto 2025 smo v Slovenski demokratski stranki vložili amandmaje, ki naslavljajo enako problematiko kot amandmaji k proračunu za leto 2024. Zaskrbljeni pa smo nad dejstvom, da vlada v primerjavi s Predlogom proračuna za leto 2024 med drugim znižuje sredstva za lokalno razvojno infrastrukturo, investicije v železniški promet, dolgotrajno oskrbo in stanovanjsko dejavnost, demografsko politiko, gospodarstvo, infrastrukturo, zdravstvo, pokojninsko varstvo, dolgotrajno oskrba – žal smo bili neuspešni. Glede na to, da proračunski dokumenti za leti 2024 in 2025 po našem mnenju niso bili pripravljeni s ciljem zagotavljanja učinkovitega delovanja države za zagotavljanje gospodarskega razvoja in blaginje vseh državljank in državljanov, Predloga sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2024 in Dopolnjenega predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2025 v Slovenski demokratski stranki ne moremo podpreti. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, v njenem imenu kolega Jernej Vrtovec. Izvolite. Najlepša hvala, predsednica. Lep dober dan vsem poslankam in poslancem, tudi ostalim prisotnim, zlasti državni sekretarki, ki bo danes čez dan seveda z nami, da nam dodatno obrazložila stvari po srečanjih že na odborih. Zagotovo velja izpostaviti tri segmente pri sestavi tega proračuna, absolutno pa je vse skupaj seveda posledica odpravljanja posledic poplav in poplave, katastrofalne poplave. Ujma je zagotovo odraz tega, odraz tega, na kakšen način se je v bistvu proračun sestavljal. Ampak seveda imamo tukaj različna mnenja glede dojemanja ekonomskih politik, o tem, kako lahko v proračun pridobiti več finančnih sredstev bodisi za investicije bodisi za poplave. Leva vlada je v bistvu ubrala svojo pot, in sicer z dodatnim privijanjem gospodarstva, z dodatnimi obdavčitvami prebivalk in prebivalcev, kar zagotovo po našem trdnem prepričanju ob tem, ko se svetovno oziroma zlasti pa evropsko gospodarstvo ohlaja, ni prava pot. Torej skrbijo zlasti tri stvari. Prvič bi pa rad poudaril inflacijo. 6,9-odstotna inflacija nas uvršča v bistvu med top tri države članice evroobmočja in zagotovo to ni dobra popotnica. Zakaj? Zaradi tega, ker na račun inflacije, s katero se resda sooča celotna Evropa, Slovenija pri tem ni izjema, na ta račun v bistvu živijo slabše vsi ljudje v tej državi in imajo tanjše denarnice. Zadnji podatki, torej v primerjavi z drugimi državami, kažejo velike težave Slovenije pri soočanju s tem problemom. Pa nekaj podatkov. Medtem ko se inflacija v evroobmočju niža, kot sem dejal, v Sloveniji narašča. Evroobmočje je septembra zabeležilo 4,3-odstotno inflacijo, potem ko je bila mesec prej 5,2-odstotna. Torej, gre za najnižjo raven po oktobru 2021. Po podatkih Sursa – upam, da jim lahko verjamemo po vsej blamaži, ki se je zgodila v preteklosti – po podatkih Sursa se je letna inflacija septembra v bistvu povečala z avgustovskih 6,2 % na 7,5 %. Torej so na letno inflacijo najbolj vplivale za 9,2 % višje cene hrane. To pomeni največji negativni vpliv na revnejši sloj, ki večji del svojih dohodkov nameni za najbolj osnovne dobrine. Še vedno se vse draži, celo bolj kot v drugih državah, in to ljudje občutijo v svojih lastnih denarnicah. Zagotovo ni primeren način reševanja te trdovratne inflacije način, da se samo dvignejo plače, s tem se enako potrošnja dviguje, ampak obstajajo pa drugi načini, kako brzdati tako visoko inflacijo, zagotovo pa Slovenija ni na pravi poti, da bi to inflacijo obrzdala. In tudi ta znamenita košarica in spremljanje cen košarice pravic vidimo podatke, ki jih imamo iz meseca v mesec, da se ta cena, ta vrednost košarice znižuje, medtem ko pa so podatki ravno nasprotni. Zdaj ne vem, kdo ima prav? vlada, ki te cene spremlja, ne vem, po Mercatorju, Tušu, Sparu, ali ima prav Statistični urad Republike Slovenije in v bistvu te prave podatke? Ampak tisti, ki hodite v trgovine, veste, da če primerjate cene lanskega leta in cene letošnjega leta, ugotovite, da je pač vse dražje, ne glede na to, kako se ta košarica v bistvu spremlja in potem analizira. Velja izpostaviti tudi cene električne energije, ki so bile avgusta na letni ravni 13 % nižje, so bile v bistvu septembra 26,5 % višje kot pa leto prej. Razloga za to sta tudi polni prispevek zagotovo OVE in SPTE, se pravi ta prispevek za razogljičenje družbe, ter dejstvo, da je lani septembra veljala regulacija cen elektrike, tudi visoke trošarine pri pogonskih gorivih in tako naprej. Vse to poganja rast cen življenjskih potrebščin navzgor. Torej, glede inflacije, ta je v Sloveniji v primerjavi z ostalimi državami članicam Evropske unije oziroma evroobmočja bolj trdovratna in ji nikakor nismo kos. Druga stvar, ki bi rad izpostavil, je gospodarska rast. Skrbi ugotovljen nižji BDP po reviziji SURS, ki je pokazala, da je bila dosedanja ocena gospodarske aktivnosti v letu 2022 v višini 5,4 % za skoraj 3 odstotne točke previsoka. Po novi oceni lanske rasti bruto domačega proizvoda je slovenska gospodarska rast tako znašala 2,5 %, kar je več kot pol manj od prvotne ocene. Lani smo torej ustvarili mnogo manj, skoraj 2 milijardi evrov manj, kot je bila prvotna ocena, to torej predstavlja okoli 15 % letošnjega proračuna oziroma 925,5 evra na prebivalca. Torej je na splošno glede gospodarske rasti treba vzeti v obzir dogodke dogodke v naši, naši okolici. Dodatno skrb vzbujajo podatki o ohlajanju gospodarstva v državah, ki predstavljajo naše najpomembnejše izvozne trge, tako Nemčija, Avstrija kot Italija. Torej ta drugi segment, gospodarska rast, ni ni upadel samo v Sloveniji, ampak v naši okolici. In tukaj je ta ključna stvar: Ali je pravšnja politika kot odziv na inflacijo, na nižje gospodarske aktivnosti, ja, seveda, na drugi strani tudi na odpravljanje posledic ujme, ali je dodatno davčno previjanje gospodarstva in ljudi pravi odziv? Po mnenju, ki ga imamo v Novi Sloveniji, zagotovo ne. Tudi podatek Sursa, da se krči skupna vrednost industrijske proizvodnje, je zelo zaskrbljujoč. Ta je bila julija za 2,5 % nižja kot v juniju, v primerjavi z julijem lani pa je bila skupna vrednost industrijske proizvodnje nižja za 6,4 %. Torej je bila v prvih sedmih mesecih 2023 glede na isto obdobje lani nižja za 4,2 %. In pri tem, ko resno razpravljamo o proračunih 2024, 2025, moramo imeti te podatke, kako se ohlaja slovensko gospodarstvo, industrijska proizvodnja, v obziru. Glede davkov jaz mislim, da je to ključna stvar, o kateri moramo spregovoriti v Državnem zboru ob tem, ko se sprejema ta proračun. Vemo, da je težko zagotoviti sredstva po ujmi, ampak poglejmo, ujma se je zgodila 4. se pravi 4. avgusta, osem mesecev po tem, ko so bile silne reforme napovedane iz ekipe, ki je za menoj, osem mesecev po tem. In kaj se je zgodilo v teh osmih mesecih? Nič, niti R na temo reform. Nič. Se pravi, osem mesecev ukvarjanja sami s seboj. In potem seveda pride ujma in ljudje so spet razočarani na eni strani, ker visoko leteče obljube, kako se jim bo pomagalo, zgradili bomo hitro hiše, hitro bomo umeščali v prostor, odpravili vse posledice, in danes so ti ljudje v bistvu zelo, zelo razočarani, kar se tudi kaže v anketah javnega mnenja o stopnji zaupanja do vlade. O novih davkih bi pa začel takole, nadaljevanje te politike, ki jo je ubrala vlada za leto 2024, 2025, torej pomeni, da nas bodo v bodoče po letu 2026 vsi ti problemi počakali oziroma bodo še bolj akutni. Ronald Reagan je odlično zapisal ekonomsko politiko, ki jo vršijo leve vlade do gospodarstva. In ta vlada ni nobena izjema. Dejal je: »Če se giblje, ga obdavči. Če se giblje naprej, ga reguliraj. In če se gibanje ustavi, ga subvencioniraj.« Tako to gre, privijemo, previjemo to gospodarstvo do takrat, ko se bo to gospodarstvo ustavilo. In potem bomo rekli, okej, damo neke subvencije, dvignili bomo še malo naš primanjkljaj. Kot sem dejal, gospodarstvu bomo morali v bistvu drugače omogočiti, da zadiha, ne pa da ga dušimo v teh zahtevnih časih za gospodarstvo. Predvsem pa moramo poslovnemu okolju vrniti predvidljivost in na ta način tudi srednjemu razredu dati priložnost, da ustvarja. Predsednik Vlade je 7. novembra 2023 dejal: »Ne načrtujemo novih davkov za prebivalstvo. Morda zamrznitev, gospe in gospodje, usklajevanja dohodninskih stopenj in olajšav tehnično res ne pomeni novega davka, ampak pomeni pa novo davčno obremenitev. Torej, za ljudi je vseeno, ali se jim 125 milijonov evrov vzame z novim davkom ali pa z ukinitvijo usklajevanja dohodnine. Torej se spet kršijo te primarne obljube, ki so bile dane. Proračunska sredstva tako za 2024 kot za 2025 se zbirajo z višanjem davkov na delo, medtem ko je obdavčitev dela res poletela v nebo. V enem letu je ta obdavčitev narasla za več kot 4 odstotne točke. Drži, solidarnostni prispevek je bil na pritisk javnosti ukinjen. Ampak a veste, kam mi pridemo? Iz dneva v dan nihamo pri odločitvah, najprej solidarnostni prispevek bo, v tem državnem zboru imamo silne razprave, potem pa pritisk javnosti zelo močan, da bo izplen bore majhen. Ampak kako se znajdemo? Solidarnostni prispevek, ki bi ljudem v dveh letih pobral dobrih 300 milijonov evrov, torej ukinimo, namesto tega se napoveduje povišanje davka na podjetja, ki bi jim pobral tudi 200 milijonov evrov na leto, veljal pa naj bi kar pet let.

še niti dve leti ta vlada ni na oblasti, ampak je v letu in pol uveljavila ali pa napovedala naslednje višje davke, oziroma dajatve. Poglejte, prvič, razveljavitev Zakona o dohodnini prejšnje vlade – 420 milijonov evrov več davka v letih od 2003 do 2025. Prispevek za dolgotrajno oskrbo – 620 milijonov evrov letno od 1. 7. 2025 naprej. Obvezen prispevek za dopolnilno zdravstveno zavarovanje – 680 milijonov evrov letno. Neusklajevanje dohodnine v 2024, kar imamo sedaj na mizi – 125 milijonov evrov davka. Davek na banke – pol milijarde evrov v naslednjih petih letih. Povišanje davka za podjetja v naslednjih petih letih – do 200 milijonov evrov letno. Gospe in gospodje, jaz se sprašujem, do kdaj in kako močno se lahko stiskamo ljudi in gospodarstvo,

pot davčne razbremenitve. Pri nas pa ne znamo drugega, kot polniti proračun na ta način, da ljudem poberemo čim več, in potem postajamo v bistvu država neperspektivnih, brez vizije. Za zaključek bi rad spregovoril še o tem. Jaz bi si želel v tem državnem zboru pa enkrat s strani vlade slišati, kaj je vizija te države za naslednjih deset let. Kje so tiste razvojne ideje? Kako bomo živeli čez deset let? Kako bodo živele naslednje generacije? V teh dveh proračunih za 2024, 2025 ni nič odraz tega, da bi lahko vedeli, kaj je dolgoročna vizija te države. Razumem, odpravljanje posledic poplav na neki prenapihnjeni osnovi 10 milijard evrov. Pa lepo vas prosim, to je deset drugih tirov, skoraj ena mala nuklearka, ki jo boste tokrat, kot kaže, postavili v Lučah. Razumem, da nabiramo evropska sredstva, 400 milijonov evrov bi bilo dovolj, če bi nabrali in dali 6 milijard evrov Evropski komisiji. Torej, kaj je vizija te države? Kje so ideje za naslednje generacije, da bodo tukaj ostajali, tukaj se razvijali, tukaj imeli delovna mesta, tukaj ustvarjali družine, tukaj živeli? V tem proračunu ni videti tega, da bi vlada imela vizijo. Visokoleteče obljube, ki so bile izrečene na začetku tega mandata, dvig dodane vrednosti na slovenskega prebivalca bo večji kot v Avstriji, znašal bo 100 tisoč evrov. vem, če bo državna sekretarka znala to povedati, upam pa, da poslanci, ki boste proračun podprli: kje se skozi ta proračun odraža, da bomo 2026 imeli dodano vrednost za slovenskega prebivalca v višini 100 tisoč evrov, kar je obljubil predsednik Vlade tukaj, ko je bil imenovan za mandatarja. Torej ne samo šibkost politike, ampak tudi šibkost v idejah. In proračun je v bistvu odraz tega, da primanjkuje idej, primanjkuje vizije za višjo in boljšo kakovost življenja ljudi v tej državi. Hvala športnikom, da nas vsaj oni s

Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi, predstavniki Vlade! Mineva že četrto leto, ko se proračun sestavlja v izjemnih okoliščinah. Če sta bili leti 2020 in 2021 zaznamovani predvsem s prizadevanji za omilitev in odpravljanje posledic pandemije covida-19, sta bili preteklo in letošnje leto v znaku energetske krize, draginje in inflacije, katerih vzrok so predvsem vojna v Ukrajini, globalna nestabilnost in okrevanje po šoku, ki ga je povzročila epidemija. Vse to je zahtevalo obsežne javnofinančne ukrepe po vsem svetu in povsem logično prispevalo tudi k inflaciji, ki smo ji priča. Ukrepi centralnih bank za zajezitev inflacije še niso v celoti omejili rasti cen in padca vrednosti denarja, a vsekakor pomenijo, da je dolgoletnega obdobja nizkih obrestnih mer in poceni denarja nepreklicno konec. Po vsem tem so Slovenijo v začetku avgusta prizadele še vremenske ujme v obliki poplav in plazov, ki so povzročile milijardno škodo in razkrile še eno področje, za sanacijo katerega bo v prihodnjih letih potrebno zagotoviti veliko sredstev. Taka naravna katastrofa, za katero zaradi podnebnih sprememb ne moremo preprosto upati, da se ne bo kmalu ponovila, pomeni nov razlog, zaradi katerega se bo sicer mogoče še eno leto izogniti strogim zahtevam fiskalnih pravil. Pomeni pa tudi, da je potrebno tudi s proračunskimi ukrepi zagotoviti, da bo država ohranila svojo sposobnost intervencije, ko bo to potrebno. Naravne katastrofe so že zahtevale rebalans proračuna za letošnje leto, s katerim se je zagotovilo dodatnih 550 milijonov evrov za sanacijo prve in neposredne škode. Po opisanih okoliščinah je povsem normalno, da vlada pripravi rebalans proračuna tudi za prihodnje leto ter vse to upošteva pri pripravi prvega proračuna za leto 2025. Taka naloga je zahtevna zaradi potreb po novih proračunskih intervencijah za obnovo in razvoj. Proračunska poraba ostaja visoka. Bližajoči začetek ponovne uporabe fiskalnih pravil pa vlado sili, da porabo omeji in tako zadosti strogim proračunskim zahtevam, ki jih je naložila Evropska unija. Vlada zato pred Državni zbor prihaja s predlogom, ki pomeni povišanje porabe in proračunskega primanjkljaja v letu 2024, v letu 2025 pa novo približevanje okvirjem fiskalnih pravil. Vse to ob novem velikem deležu interventnih sredstev pomeni velik pritisk, da se trošenje na mnogih postavkah omeji, in pomeni upravičen dvom v možnost realizacije vseh koalicijskih prioritet, zaradi katerih podpiramo to Vlado. Pristop, ki so ga za to težko nalogo izbrali odgovorni za pripravo proračunskega predloga, je bila zahteva vsem proračunskim porabnikom, da znižajo svojo načrtovano porabo za enak odstotek. Tak način pomeni, da bodo največje breme izvajanja nosili tisti resorji, ki morajo večji delež svojih proračunov nameniti za plače in zakonske obveznosti. Prav tak pristop bolj prizadene manjše proračunske uporabnike, ki v manjši vsoti svojih sredstev težje najdejo potrebne rezerve. Socialni demokrati v tej vladi nimamo številčne moči, s katero bi lahko tak pristop povsem spremenili. Naši ministri so ob takem pristopu ravnali proaktivno. Predlagali so take finančne načrte, s katerimi bo mogoče realizirati cilje, ki nam jih nalaga koalicijski sporazum. Tako se bodo nadaljevali programi za subvencioniranje investicij v športno in turistično infrastrukturo ter razpisi za razvoj podjetij. Tudi investicije na področju pravosodja se bodo nadaljevale, četudi z zmanjšanim tempom. Zlasti Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj pa z uspešnim delom pomeni zagotovilo za pomemben del prihodkov iz naslova evropskih in razvojnih sredstev, s katerimi se bodo financirali načrti za odpornost, obnovo in razvoj. Socialni demokrati v tej vladi kljub težkim okoliščinam in omenjenim sredstvom skrbimo za nemoteno delo vseh resorjev in realizacijo koalicijskih ciljev, za katere smo odgovorni. Spoštovane kolegice in kolegi! Naloga vlade je, da proračun pripravi in izvede, delitev oblasti pa zagotavlja, da o njem presoja in dokončno odloči Državni zbor, ki ga lahko z amandmaji tudi spreminja. V demokratični ureditvi je zato prostor tudi za kritične besede, drugačne poglede in ponovne premisleke. Prav to je naloga Državnega zbora, ki ima vso pravico, da proračunske predloge vlade resno prouči in po potrebi tudi korigira. Ob obravnavi tega proračunskega paketa so se jasno pokazale tudi slabosti proračunskega planiranja v zadnjih letih, ko so se proračuni zaradi velikega deleža interventnih sredstev močno povečali. Opozorila Fiskalnega sveta je treba zato nasloviti z vso resnostjo. Zavedamo se, da v danih okoliščinah ni mogoče nemudoma nasloviti vseh izpostavljenih težav, a od finančnega ministra in vlade kljub vsemu pričakujemo, da v prihodnje vložite več truda v pojasnjevanje svojih rešitev in dialog z vsemi, s katerimi morata soustvariti proračunske predloge. Zlasti neodvisni proračunski uporabniki imajo pomembno ustavno vlogo in zakonske obveznosti, ki ne omogočajo selektivnega odločanja o izvajanju. Državna volilna komisija na primer ne more sama znižati stroškov prihajajočih evropskih volitev, delo neodvisnih varuhov pravic pa ne sme biti odvisno od vladnega diktata. Tudi to je odgovornost Državnega zbora, zato smo v poslanski skupini sopodpisali amandmaja k proračunu za prihodnje leto. Spoštovani! V nekaj letih je postalo jasno, da bo prihodnost sestavljena iz izrednih okoliščin in tveganj. Države obstajajo, da bi take okoliščine in tveganja obvladovale, zato si Socialni demokrati želimo predvsem, da se obnovi dialog, ki bo upošteval, da so zahtevne okoliščine stalnica. Tudi v proračunskem načrtovanju je potrebno manj staviti na karte moči in kratkih rokov ter več pozornosti posvetiti iskanju rešitev. Dogovor vlade in občin o povprečnini in delni kompenzaciji dodatnih stroškov v Poslanski skupini Socialnih demokratov štejemo za tak primer in za dokaz, da je dogovor mogoče doseči, če si zanj prizadevamo. V duhu demokratične razprave smo proučili tudi amandmaje, ki ste jih predlagali v opozicijski poslanski skupini. Razumemo, da gre pri mnogih od njih za pomembne izboljšave za konkretna lokalna okolja. Težje pa razumemo vire, iz katerih bi predlagatelji zagotavljali njihovo financiranje. Ob vseh njihovih zahtevah po obvladovanju migracij ter integraciji migrantov v družbo je skrajno nelogično, da bi za vse to namenjene vire preusmerili v gradnjo in obnovo cestnih odsekov, ki predstavljajo večino predlogov opozicije. Kljub temu upamo, da razprave ne bodo zlorabljali za druge teme, temveč za konkretne in izvedljive predloge, s katerimi bi proračunski predlog dejansko izboljšali. Naj sklenem, da imamo pred seboj proračunski predlog, ki mora loviti ravnotežje med zahtevami po intervencijah in zahtevami po vzdržnosti. Mnenje Poslanske skupine Socialnih demokratov je, da je predlog še v mejah sprejemljivega. Minimalne korekture, ki jih bomo v postopku zagovarjali, pa po našem mnenju pomenijo upoštevanje načel pravne države. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo podprli predloga sprememb proračuna za leto 2024 in proračuna za leto 2025. Hvala. Hvala lepa. Naslednja poslanska skupina Levica, v njenem imenu kolega Milan Jakopovič. Izvolite. **MILAN Proračun so politike, prelite v števila. To je osnovna politična formula, ki nam pove, kako na videz dolgočasne računovodske postavke razumeti skozi njihove učinke v praksi. Prvi proračunski dokumenti, ki jih je sprejel ta sklic Državnega zbora, so bili že v začetku pogojeni ne samo s politikami, ki smo jih stranke koalicije dogovorile v koalicijski pogodbi in z načrti prepotrebnih sprememb zakonodaje, ampak tudi s posledicami rusko-ukrajinske vojne, spremljajoče energetske krize in posledično naraščajoče draginje ter nenazadnje tako imenovane izhodne covidne strategije. V novem proračunskem ciklu se naša država ponovno sooča z zunanjimi dejavniki, ki načenjajo stanje javnih financ. Avgusta nas je prizadela verjetno najhujša naravna nesreča v zgodovini, katastrofa brez primere, ki je razdejala naravo, infrastrukturo, predvsem pa domove številnih družin in posameznikov. Sanacija škode, ki se meri v milijardah, je bila po avgustovski povodnji glavna prioriteta države. Vlada se je odzvala hitro in učinkovito, ljudje in ostali upravičenci so bili deležni takojšnje pomoči, dodatne rešitve pa bo prinesel tudi zakon o obnovi. Istočasno prihaja država v primež ponovne aktivacije fiskalnega pravila, ki ga je Evropska komisija v času epidemije razrahljala, in s tem se kažejo tudi pravi učinki delovanja prejšnje vlade. V Levici smo večkrat poudarili, da je prejšnja vlada z javnimi financami delovala neodgovorno. Po eni strani je v času zdravstvene krize zastavila najbolj ambiciozen program oboroževanja Slovenske vojske z milijardnimi obvezami, po drugi pa sprejela število politično politično prikladnih zakonov, ki niso imeli virov financiranja. Rezultat obojega, katastrofalnih poplav na eni strani in prav tako katastrofalnega razdeljevanja sredstev prejšnje vlade po drugi, je slabo stanje slovenskih javnih financ. V takšnih okoliščinah je aktualna koalicija sestavljala proračun za naslednji dve leti. Velik del sredstev bo seveda namenjen obnovi po poplavah. Poleg tega pa proračuna, ki ju obravnavamo danes, politike aktualne vlade prelivata v številke in te številke v veliki meri usmerjata v korist ljudi. Seveda bi imele, če bi Levica vodila vlado, investicije v zeleni prehod, znanost in javno zdravstvo prednost pred dodatnim oboroževanjem, a kot smo obljubljali pred volitvami in se zavezali v koalicijski pogodbi, na področjih, ki so nam bila zaupana, dosegamo pomembne premike. Zagotovili smo sredstva za uveljavljanje in izvajanje novega izvedljivega zakona o dolgotrajni oskrbi, zagotovili smo zadostna programska sredstva za kulturo, nove programe za decentralizacijo kulture in krepitev podpornega okolja. Sredstva, ki jih namenjamo kulturi, bodo zagotovila nemoteno nadaljevanje 60 začetih investicij v javno kulturno infrastrukturo po vsej Sloveniji. Ohranjamo polno uskladitev pokojnin v letu 2024, njihov dvig za predvidoma 8,2 % je načrtovan že v januarju. Zagotovili smo rekordna sredstva za stanovanjsko področje, s katerim lahko po 30 letih končno zaženemo sistematično javno stanovanjsko gradnjo. Hkrati pa moramo opozoriti tudi na drugo, prihodkovno stran. V preteklosti smo tako pri nas kot v tujini lahko opazovali posledice varčevalnih ukrepov, ki so nediskriminatorno zarezali predvsem v pravice najšibkejših. Spomnimo se samo zloglasnega Zujfa. Zato moramo biti pozorni na to, da ne ponovimo napak iz preteklosti, da nas ne popade instinkt po neomejenem in nebrzdanem varčevanju tam, kjer že tako ali tako ni kaj dosti vzeti. V Levici vztrajno opozarjamo, da moramo najti rešitve tudi in predvsem na prihodkovni strani. Nekaj dobrih usmeritev bomo videli že v Zakonu o obnovi z obdavčitvijo dobičkov bank, tistih bank, ki smo jih vse državljanke in državljani v času krize rešili z dobrimi tremi milijardami. Hvala lepa. In še zadnja Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu kolegica Andreja Kert. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana predsednica. Spoštovani ministrski zbor, državni sekretarji, spoštovani kolegi! Proračunski dokumenti so nedvomno v samem vrhu vladnih nalog in so tudi eden od ključnih pokazateljev uspešnosti njenega dela. Zato vas, dragi kolegice in kolegi poslanci, pozivam k odgovorni in temeljiti presoji predlogov proračunov za leti 2024 in 2025, ki jo je pripravila vlada dr. Roberta Goloba in ki nas bosta zaposlovala večji del tokratne novembrske seje. Argumentirane presoje, ki prepriča, pa ni brez upoštevanja vseh pomembnih okoliščin, v katerih sta nastala predloga in med katerimi močno izstopajo katastrofalne posledice razdiralne avgustovske ujme. Priprava dokumentov je bila zato za ministrski zbor obsežen in zahteven izziv, saj je moral najti zadovoljivo ravnotežje med vselej glasnimi željami deležnikov po čim več sredstvih na eni strani in realnosti razpoložljivega denarja v zahtevnih razmerah na drugi strani. Poslanski skupini Svoboda ocenjujemo, da sta proračunska predloga pravi odgovor na vprašanje, kako v težko predvidljivih letih 2024 in 2025 zagotoviti stabilne javne finance za blaginjo državljank in državljanov ter za ohranitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Podroben pregled dokumentov pokaže, da si Ministrstvo za finance in vladna ekipa kot celota za opravljeno delo zaslužijo pohvalo. Ob upoštevanju slovenske zakonodaje in priporočil Evropske unije sta predloga proračuna za leti 2024 in 2025 tako na prihodkovni kot odhodkovni strani načrtovana realno, omogočata tekoče izvajanje vladnih nalog, hkrati pa ne pozabljata na potrebo po fiskalnem naporu, ki bo v prihodnjih letih omogočil zniževanje javnofinančnega primanjkljaja in postopno doseganje srednjeročnega uravnoteženja javnih financ. Očitno se Vlada zaveda, da je fiskalna vzdržnost neodvisno od evropskih zavez predvsem v lastnem interesu naše države ter da jo je mogoče doseči le z ustrezno naslovitvijo dolgoročnih izzivov. Predloga tudi odražata prizadevanje vladne ekipe za ustvarjanje visoke dodane vrednosti, pri čemer velja spomniti, da je premier sredi aprila z Gospodarsko zbornico, Rektorsko konferenco in s Koordinacijo samostojnih raziskovalnih inštitutov podpisal dogovor o strateškem sodelovanju gospodarstva in izobraževalno-raziskovalne sfere za tehnološki razvoj in inovacijski preboj. Skupna prizadevanja bodo pripomogla k doseganju visokih razvojnih ciljev Slovenije, na čelu z višjo kakovostjo življenja ljudi, okoljsko vzdržnostjo in visoko dodano vrednostjo. Ključni cilj Svobode in celotne koalicije tako ostaja pomik Slovenije navzgor v ugledno družbo najkonkurenčnejših držav. Energetsko krizo smo uspešno obvladali. Prav po zaslugi sedanje vlade je Slovenija v krogu držav članic Evropske unije s cenami energentov pod povprečjem Evropske unije. Trg energentov je stabilen. Podjetij kriza ni zelo prizadela. Poleg tega se je vlada rekordno hitro ter premišljeno in učinkovito lotila odpravljanja posledic poplav. Oboje pa je zagotovo prepričljiv razlog za optimističen pogled na prihodnost. Pripravo predloga sprememb proračuna za leto 2024 je torej poleg negotovih makroekonomskih razmer, ki izhajajo iz globalne situacije, in povišane inflacije predvsem zaznamovala največja naravna nesreča v samostojni Sloveniji, ki je zahtevala preusmeritev znatnega dela sredstev znotraj državnega proračuna za odpravo njenih posledic. V ospredje so tako stopili ukrepi za obnovo in pomoč po ujmi, podprti s proračunskimi sredstvi, z evropskimi viri iz Mehanizma za okrevanje in odpornost ter iz evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2021–2027. Avgustovske poplave so v večjem delu Slovenije povzročile skorajda kataklizmične razmere. Prizadele so 183 od 212 občin, kar 104 občine so bile močno prizadete. Skupna ocena škode ter posledic za prizadeto prebivalstvo, gospodarstvo in okolje znaša približno 9,9 milijarde evrov, znesek zgolj neposredne škode pa je skoraj tri milijarde evrov. Doslej je bilo iz državnega proračuna izplačanih že več kot 412 milijonov evrov za pomoč in sanacijo posledic. Vsota izplačil za povrnitev intervencijskih stroškov občin se je povzpela na dobrih 66,8 milijona evrov, skupni znesek predplačil občinam na 213,4 milijone evrov, vsota predplačil za odpravo škode v gospodarstvu pa na 31,8 milijona evrov. Nasploh Vlada ne pozablja na potrebe gospodarstva. Zgolj v lanskem letu mu je razdelila okoli 513 milijonov evrov, javnih naročil pa je bilo za več kot osem milijard evrov. Primerjava z drugimi državami pokaže, da Slovenija kljub globalnemu šoku zaradi ukrajinske krize ohranja spodbudno raven gospodarske aktivnosti. Hkrati je Vlada kljub zaostrenim razmeram dvignila minimalno plačo, začela usklajevati večji del socialnih prejemkov, zagotavlja rast pokojnin, sprožila je postopen prehod na brezplačno prehrano v šoli, za dolgotrajno oskrbo našla finančno pokritje na način, da je breme razumno razdelila med prebivalstvo, prebivalstvo, gospodarstvo in državo. Prav tako se lahko Vlada na čelu s premierjem pohvali s prenosom dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, s čimer je pomembno prispevala k ustavitvi privatizacije javnega zdravstvenega sistema. Po treh letih je naša država dočakala tudi obetajoč zagon stanovanjskega programa. Sicer je v predlogu sprememb proračuna za leto 2024 načrtovanih 14 milijard evrov prihodkov in 16,2 milijardi evrov odhodkov, pri čemer je za odpravo posledic naravnih nesreč predvidena 1,1 milijarda evrov. Zaradi zagotavljanja sredstev za odpravo posledic avgustovske ujme se proračunski primanjkljaj povečuje na 2,2 milijardi, kar predstavlja 3,3 % bruto družbenega proizvoda. Pri tem velja poudariti, da sta Vlada in Združenje občin Slovenije nedavno sklenila dogovor o višini povprečnine 725 evrov za leti 2024 in 2025, kar bo občinam za izvajanje zakonsko določenih nalog zagotovilo okoli 50 milijonov evrov več sredstev. Zaradi višje povprečnine bodo občine prejele tudi tri milijone evrov več sredstev za uravnoteženje njihove razvitosti. Poleg tega bodo občine zaradi spremenjenih okoliščin in povišanja stroškov dela pri posrednih uporabnikih občinskih proračunov prejele dodatna sredstva za ta namen v višini 20 milijonov evrov za leto 2024 in znesek 34 milijonov za leto 2025. Višja povprečnina in dodatna sredstva sta torej prav tako del predlaganih proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Ne glede na potrebno zagotavljanje sredstev za odpravo posledic naravne ujme in potrebno obnovo je Vlada ustrezno naslovila tudi nadaljevanje projektov na področju infrastrukture, ki so v teku in jih ne zaustavlja. Glede socialnih transferjev pa imamo na poslanskih klopeh predlog, da se v letu 2024 le-tiuskladijo v višini 70 % rasti življenjskih potrebščin, ki jo ugotovi Statistični urad Republike Slovenije v obdobju od letošnjega decembra do decembra 2023. S tolikšnim usklajevanjem vendarle do določene mere ohranjamo življenjski standard prejemnikov socialnih transferjev. Pri tem je treba pripomniti, da so se socialni transferji v začetku letošnjega leta že uskladili za 10,3 % in da Vlada ne skopari tudi z drugimi ukrepi za omejitev draginje. Poleg tega se bo uskladitev pokojnin po predlogu zakona delno opravila že pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov prejemkov za mesec januar 2024, in to v višini 8,2 %, in poračun opravila v mesecu februarju. Predlog sprememb proračuna za leto 2024 je torej kljub prilagoditvi izrednim okoliščinam, ki jim je botrovala avgustovska ujma, razvojno naravnan ter državljankam in državljanom zagotavlja ohranjanje blaginje. Z dopolnjenim predlogom proračuna za leto 2015 pa se predlagajo prihodki v enaki višini, kot je bilo sprva načrtovano, to je 14,6 milijarde evrov, odhodki so v dopolnjenem predlogu načrtovani ravno tako v enaki višini, 15,8 milijarde evrov, torej v višini, ki je določena za leto 2025 v fiskalnem v fiskalnem okviru. Primanjkljaj v bilanci prihodkov–odhodkov zato ostaja enak in znaša 1,26 milijarde evrov oziroma 1,8 % BDP. Spoštovani zbor! Proračunski dokumenti so ključni za delovanje Vlade in upravljanje javnih financ ter za vodenje ekonomske in razvojne politike. Očitno jih je sedanja vladna ekipa tudi tokrat pripravila zelo skrbno ter v dobrobit tako državljank in državljanov kot tudi slovenskega gospodarstva. Proračuna za prihodnji dve leti sta razvojno naravnana, hkrati puščata prostor za ukrepanje Vlade v primeru morebitne dodatne zaostritve že zdaj izredno zahtevnih razmer. Fiskalna politika v prihodnjih letih je prilagojena odločnemu ukrepanju po naravnih nesrečah v letošnjem letu. To se odraža v javnofinančnih ciljih, hkrati pa se Vlada zavezuje k transparentnosti porabe sredstev za obnovo. Skladno z dogovorom z Evropsko komisijo se enkratni izdatki prvič priznajo z avgustom letos, kar bo vplivalo na izračun fiskalnega napora, ki bo zaradi izločenih enkratnih ukrepov sicer izboljšan. Vlada zato meni, da bo skladno z metodologijo Evropske unije izračunan fiskalni napor zadosten, posledično pa tudi, da se s tem sledi zahtevam nacionalnega fiskalnega pravila. Prav tako se Vlada zaveda srednjeročnih izzivov javnih financ in bo spomladi 2024, ko bo znanih več relevantnih dejstev v povezavi z morebitno prenovo evropskih fiskalnih pravil, pripravila podrobnejši srednjeročni fiskalni načrt. V Poslanski skupini Svoboda smo torej prepričani, da proračunski dokumenti sledijo naštetim ciljem in zagotovilom, zato jih bomo soglasno podprli. Zato smo tudi prepričani, da se bo vlada dr. Roberta Goloba tudi v prihodnje uspešno spopadala z izzivi, pa čeprav so le-ti še kako zahtevni. Hvala lepa. Najlepša hvala. Končali smo s skupno uvodno predstavitvijo ter predstavitvijo stališč poslanskih skupin k obema predlogoma aktov. Prehajamo na razpravo o vsakem predlogu akta posebej.

Kot posamezni del se šteje splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Prehajamo na obravnavo splošnega dela predloga sprememb proračuna. Želi kdo razpravljati? Potem pa vas prosim za prijavo. trije razpravljavci. Prva ima besedo Monika Pekošak in za njo kolegica Suzana Lep Šimenko. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Danes odločamo o proračunu ki je za državo eden najpomembnejših dokumentov. Že večkrat je bilo danes omenjeno, da smo del nenehnih kriz, zato je priprava proračunov težka. Imamo negotove makroekonomske razmere, vojno inflacijo in tudi te naše katastrofalne poplave, ki so prizadele kar dve tretjini države. Vse to se seveda odraža na proračunu. Spet poudarjam, 90 % stroškov proračuna je fiksnih, kar pomeni, da so določeni z zakoni, ki so bili že sprejeti v preteklosti. Treba se je pa zavedati, da že nekaj časa živimo v obdobju, ko trošimo več, kot imamo prihodkov. Ja, proračun je narejen v luči svetovnih kriz in tudi naših poplav, ki si jih nihče ni izmislil, in imam včasih občutek, da bi se to rado pokazalo, kot da ni nič takega in da gremo že enkrat dalje. Načrtovani prihodki za leto 2024 so 14 milijard evrov, odhodki v višini 16,2 milijarde evrov, proračunski primanjkljaj, kot smo slišali, bo znašal 2,2 milijardi evrov. Ne razumem tega poudarjanja prenizkih povprečnin. Novembra je bil med državo in občinami podpisan dogovor o povprečninah, kar pomeni, da sta se obe strani strinjali, povprečnina v letih 2024 in 2025 znašala 725 evrov, občine pa bodo poleg višjih povprečnin prejele tudi sredstva za kritje višjih stroškov dela. V letu 2024 bodo za ta namen prejele kar 20 milijonov evrov, sicer v različnih višinah glede na delež plač zaposlenih v občinskih javnih zavodih v primarni porabi. Občine so aktivno vključene tudi v pogovore o zakonu o obnovi, kar pomeni, da bodo tudi v tem delu slišane in upoštevane, kot so bile upoštevane že v intervencijskem zakonu, se pravi v tej prvi sanaciji. Verjamem, da bi imele občine rade višjo povprečnino, vendar se bodo tudi le-te morale prilagoditi razmeram, v katerih smo. Vsa ministrstva morajo varčevati, zmanjševati prihodke, zato morajo tudi občine razmišljati v tej smeri.

Za delovanje Državnega sveta v tej državi namenimo 3,9 milijona evrov. Predlog za zvišanje je bil 700 tisoč, proračun je odobril 150 tisoč evrov več kot lani. Javnosti pa se poskuša prikazati, kot da je finančna neodvisnost Državnega sveta v nevarnosti. Ne, Državni svet ni v nevarnosti, samo malce manj sredstev bo dobil kot toliko, kot je zapisal. Glede inflacije. Inflacija je povsod in vsi vemo, kako je inflacija nastala, da je to posledica gibanj na mednarodnih trgih in da na višino cen država nima vpliva. na višino cen država nima vpliva. Vemo tudi, da je za inflacijo krivo predvsem visoko zadolževanje v preteklosti, ne le Slovenije, temveč držav po vsem svetu, in da vplivajo na inflacijo tudi pomoči, ki jih je država dala v času energetske krize in covida in vseh teh kriz. Glede prehranske inflacije, višje cene so posledica cene storitev in stroškov dela, kar je povezano tudi z nizko brezposelnostjo v Sloveniji. Smo vseeno četrti najboljši v Evropski uniji po brezposelnosti in Slovenija ima nižje cene bencina kot ostale države. podpovprečne tudi cene električne energije. Slovenija ima tudi najvišjo medletno rast plač, izmerjeno v drugem četrtletju v Evropski uniji, kar 13,5, povprečje dviga plač v Evropski uniji pa je 5,4. Glede inflacije vemo, da dvigi cen, indeksacija oziroma rast plač, socialnih prispevkov, pokojnin ostaja faktor, ki vpliva na rast inflacije in zato je težko poslušati tu ideje, kako boste brzdali inflacijo, in hkrati navajati, da rast plač ni dovolj visoka. To preprosto ne gre skupaj. Vemo tudi, kako je z državami, ki močno regulirajo cene hrane in potem, ko to regulacijo sprostijo, se to pozna na inflaciji, ta jim poskoči. Se pravi, vsaki regulaciji sledi višja inflacija. Glede inflacije enostavnih rešitev ni. Slovenija ima trenutno še rast plač nad rastjo inflacije, tako da se kupna moč prebivalstva nekako ohranja. Inflacija je bila lani oktobra 10,3, sedaj je, 6,8, kar kaže trend upadanja.Analize tudi kažejo, da bo BDP v Sloveniji višji kot v povprečju Evropske unije in da bo inflacija ob koncu leta 2024 nekje okrog 4 %, ob koncu leta 2025 pa med 2 in 3 %. Upam, da bomo šli po tej poti. Fiskalni svet opozarja na diskrecijske ukrepe. Imeli smo draginjo, treba je bilo pomagati, imeli smo poplavo, treba je pomagati. Vsi pritiskajo na državo in to so tako imenovani diskrecijski ukrepi, ukrepi pomoči, ki pa morajo biti učinkoviti in ciljani in stanja javnih financ ne smejo trajno Vse to je zajeto v proračunu, mora biti. Strinjam se, da moramo iti v podporo razvoja. Kako to rešiti? Težko. Na eni strani imamo interesne skupine, ki želijo pomoč države, hkrati pa kritizirajo proračun. Vse pač ne gre, žal. Ne moremo imeti maksimalnih pomoči, pomoči vzdržne inflacije in hkrati proračun brez primanjkljaja. Na Odboru za finance smo poslušali, da je problem inflacije več denarja v sistemu, kar torej izraža v slovenski potrošnji glede storitev, saj Slovenija vodi močno intervencionistično politiko. In ja, duši nas tudi konkurenca izven Slovenije, izven Evrope. Države E7 – Kitajska, Kitajska, Indija, Brazilija so vedno močnejše in od teh držav marsikatera ne spoštuje tako močnih pravil kot Evropa in, kot smo slišali, bodo te države lahko kmalu ekonomsko nadvladale države G7, kamor spada tudi Evropa. Svet je postal majhen, zato morajo biti javna vlaganja usmerjena v razvoj podjetništva, high-tech podjetništva in ne smejo biti usmerjena le v reševanje. In kdo najbolj nastrada pri inflaciji? Najkrajšo potegnemo mi, državljani, ki hodimo v službo, ki redno plačujemo davke, prispevke, ki plačujemo kredite, ki so vsak dan višji. Davčna politika države. Povprečje pobranih davkov v Evropski uniji je 41,2 %, v Sloveniji se jih je leta 2022 pobralo 37,8, se pravi, v Sloveniji je pobranih manj davkov od povprečja Evropske unije. In verjamem, najlepše za Vlado in všečnost poslancev je nižanje davčnih stopenj. Danes govorimo o proračunu in veliko je kritik, da ni v redu. Kako bi šele bilo, če bi proračun zaradi višjih davčnih olajšav izgubil še vsako leto dodatnih 250 milijonov. Glede sprememb davčne zakonodaje, ki naj bi dajale kontra učinek. V tej noveli, ki smo jo spremenili, smo med drugim spremenili tudi zakon glede normirancev, če je med drugim mišljeno tudi to. Jaz sem še vedno mnenja, da osem tisoč dohodnine na leto pri 100 tisoč prometa primerjalno s štiri tisoč dohodnine v prejšnji verziji ne bo ogrozilo poslovanja normirancev. Pozanimala sem se na ministrstvu, koliko normirancev je zaradi tega ukrepa zaprlo podjetje, koliko ga je na novo odprlo. Dobila sem odgovor, da se je v letu 2023 do sedaj registriralo 13 tisoč novih normirancev, tisoč pa jih je prenehalo s svojim delovanjem oziroma je prešlo prag 100 tisoč evrov, se pravi so postali preveliki. Ko smo pri obdavčitvah plač, se strinjam, da so prispevne stopnje visoke, je pa treba osvetliti tudi to, da so v Sloveniji prevoz, prehrana in regres neobdavčeni. Tega v tujini ne delajo tako. Če bi pri plačah to upoštevali, bi bila Slovenija spet malo manj obdavčena v primerjavi z drugimi. Pravite, da ni r-ja od reform pri davkih. Le kako bi jih lahko sprejeli, če je bilo najprej treba sanirati marsikaj? Recimo dolgotrajna oskrba. Ta zakon nas je dobesedno dočakal pri vstopu v to dvorano. Ta Damoklejev meč je visel na Slovenijo več let, vendar je bilo vsaki vladi lažje, če se s tem preprosto ni ukvarjala. Kar pa je storila prejšnja vlada, je bil dosežek vseh dosežkov, zapisala je zakon, v katerem pa ni definirala, od kod bo dobila sredstva. Ne vem, ali ste čutili, da na volitvah ne bo zmage, ali pa ste preprosto preložili odločitev o tem, od kod bo prišel denar za dolgotrajno oskrbo. In narejen je bil, ali vam je bilo všeč ali pa ne, izredno pomemben napredek na tem področju, za katerega vemo, da se ga je odlagalo 20 let in da je nujno potreben glede na demografijo, ki jo izkazuje Slovenija. Prav tako bi želela povedati, da davčni položaj Slovenije ni tako slab, kot se ga tukaj poskuša predstaviti. Vse to se da izmeriti in mednarodni indeks davčne konkurenčnosti, ki meri stopnjo, do katere davčni sistemi 38 držav OECD spodbujajo konkurenčnost z nizkimi davčnimi obremenitvami poslovnih naložb in nevtralnostjo z dobro strukturiranim davčnim zakonikom, kaže, da je Slovenija 16. Mi imamo največjo težavo z dolgimi sodnimi postopki in gradbenimi dovoljenji, kar se tiče konkurenčnosti, in zato se tuji vlagatelji težko odločajo, da bi vlagali pri nas. Mislim, da imamo na tem področju največ dela. Tudi jaz menim, da je treba razmisliti o obdavčevanju gospodarstva, se strinjam, ampak nujno na način, ki bo odpravil izogibanje davkom na eni strani in hkrati razbremenil gospodarstvo v tistem delu, kjer je pereče. Predvsem bi morali zasledovati predvidljivo davčno okolje, se strinjam, je pa v teh časih dejansko težko zagotoviti predvidljivo davčno okolje, ker ga preprosto na svetu ni čas sprememb, kriz, naravnih katastrof, vojn, zato je to težko. Ves svet se spreminja, kot sem že rekla, in tudi mi se moramo. Glede poplav. Opozicija navaja, da ni bilo dovolj hitro, da ni bilo dovolj. Vlada se je na poplave odzvala hitro, pa naj bo to z intervencijami na terenu ali pa finančno pomočjo prebivalcem in prebivalkam. Glede na to, da sanacija potresa v Bovcu iz leta 2004 še ni zaključena, ne bi rekla, da je izplačilo pomoči, ki ga lahko spremljamo na Ministrstvu za finance in 18. 11. 2023 izkazuje izplačilo 419 milijonov evrov, počasno. Kaj pa je razlog za te hitre odzive? Spremembe zakonodaje, ker smo takoj zavihali rokave in z interventnim zakonom omogočili, da je denar prišel tja, kjer ga potrebujejo. In ne morem mimo tega, da ne bi omenila, da je marsikomu poplavilo hišo, stanovanje ali pa gospodarsko poslopje tudi zaradi tega, ker je bila v preteklosti omogočena gradnja tam, kjer sploh ne bi smeli graditi. Zdi se mi neprimerno, da v tej državi bolj kot pritiskaš na državo, bolj kot grdo govoriš o vsem skupaj, več dobiš. In vidim, da je to taktika marsikoga pri sestavi proračuna. Ja, solidarnostni prispevek je bil ukinjen na podlagi javne razprave, kar pozdravljam. Treba je prisluhniti javnosti. Morda smo tu drugačni od prejšnje vlade. Ko je tekla beseda o solidarnostnem prispevku, ni bilo prav, in zdaj, ko je sprejeta odločitev, da ga ne bo, pa spet ni prav. Pa ravno s strani NSi je bil naveden očitek glede sedanje ukinitve tega prispevka. A niste ravno vi imeli predlogov, kako naj to izgleda? Vizije in ideje za naslednje generacije, pravite. Kako bi človek to zapisal v enem letu, kjer je treba zapisati cilje tega leta, ne vizijo za več let, realnost pa je taka, kot je, in se nenehno spreminja? Investicije v infrastrukturo so tudi gonilo gospodarstva, da lahko dela dobro in da je konkurenčno za tuje vlagatelje. Treba pa se bo odvaditi tega, vezano tudi na fiskalno pravilo, da v posameznih krajih ne bo več raznih fontan in križišč, zgrajenih v čast in slavo posameznikom. Sedaj smo v času odprave težav, vezanih na ujmo, vzpostavili smo prevoznost cest, imamo pa res težave, da cene gradbenih del naraščajo, ker je izvajalcev premalo in imajo le-ti škarje in platno v svojih rokah. Na tem področju, na področju infrastrukture, računamo tudi na sredstva iz solidarnostnega sklada. Mislim, da se je v tem letu in pol marsikaj spremenilo, marsikaj smo naredili dobro, kaj pa tudi ne, je pa napredek tudi to, da v Sloveniji lahko ljudje izražamo svoje mnenje, da ni več verbalnih napadov na sodstvo, da se izvršna veja oblasti obnaša drugače, kot se je prejšnji mandat. Naj naštejem še nekaj dosežkov, na katere sem kot poslanka ponosna. Sprejeta je bila novela zakona o RTV, kjer se je končno politika izločila iz te hiše in se že pozna na programu in, kar je najbolj pomembno, ljudje počasi spet dobivajo verodostojne informacije in gledanost se povečuje. Prav tako menim, da je uspeh ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki kaže pot od privatizacije k obnovitvi javnega sistema. Rešuje se tudi stanovanjski problem, kot smo slišali, ki se ga prejšnja vlada tudi dotaknila ni. Letos se je dvignila tudi minimalna plača, na primer samo v javnem sektorju je zaposlenih 183 tisoč ljudi, od tega je 22 tisoč prejemnikov minimalne plače, kar je 12 %. Gre za posameznike, katerih osnovna plača je določena pod zneskom minimalne plače in niso bili deležni niti povišanj na podlagi dogovorov o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju. Zato je bilo povišanje minimalne plače nujno tudi z vidika zagotovitve pravičnega in dostojnega plačila tistim z najnižjimi dohodki v javnem sektorju, kjer se praviloma pojavljajo tudi težave s pomanjkanjem kadra, v tem primeru mislim na negovalke in negovalce. Vlada je bila uspešna tudi v reševanju energetske krize s ciljanimi ukrepi, kjer se je zamejilo cene električne energije, zemeljskega plina za gospodinjstva in tudi druge odjemalce. Prav tako, kot sem že rekla, se je hitro odzvala na katastrofalne poplave, zato bom proračun 2024 v luči nenehnih kriznih situacij, ko je res težko ohraniti stabilnost javnih financ, ki omogočajo ljudem v tej državi življenje, kot ga imajo, in v smeri bodočih pozitivnih sprememb tudi podprla. Hvala lepa.

Vsakokratno sprejetje proračuna naj bi nakazovalo smer, v katero gre trenutna vladna koalicija. Na vseh področjih, od gospodarstva, zdravstva, izobraževanja, kmetijstva in dejansko do čisto vseh podskupin, ki jih imamo v državi, naj bi bil razvojno naravnan in naj bi delal v dobro Slovenije. Vse to bi v Slovenski demokratski stranki seveda podpisali, ampak proračuna, ki sta danes pred nami, žal ne odražata te slike. Veliko smo že slišali, pa verjetno še bomo, da je pač to posledica nujne sanacije po katastrofi, ki jo je doživela Slovenija v začetku avgusta letošnjega leta. Res je, sanacija po poplavah je nujna in sanacija bo zagotovo potekala še tudi v naslednjih dveh letih. So pa to seveda tisti prvi ukrepi, ki bi že bolj ali manj morali biti v letošnjem letu zaključeni, v nadaljevanju bi se pa morala Slovenija ukvarjati predvsem s preventivo, kaj bomo naredili, da se podobne

da ustrezno saniramo naše vodotoke, jih ustrezno očistimo in seveda tam, kjer je možno, tudi protipoplavno zaščitimo. Jaz lahko povem primer v naši občini, občini Videm. Zaradi protipoplavne zaščite reke Polskave sem prepričana, da naselje Lancova vas ni bilo poplavljeno. Če tega nasipa in sanacije ne bi bilo, vprašanje, kaj bi se zgodilo. Če država pravilno pristopi, se da marsikaj narediti, predvsem v smeri preventive, ki je bistveno cenejša kot pa sama sanacija. Če omenim še reko Dravo, tukaj se zdi, kot da dejansko reka Drava neha teči tam pri Ptuju. Do Ptuja se še delajo neki protipoplavni ukrepi, ko pa govorimo o spodnjem toku Drave, pa se zdi, kot da je za državo samo po sebi umevno, da se Drava tako ali tako na določenih območjih razliva, ampak ni tako. Tudi tam živijo številni ljudje, ki so imeli številne nevšečnosti in so bili v tej situaciji bolj ali manj pozabljeni. Tudi mediji so pozabili na njih. Večinoma so si morali pomagati sami, kar je seveda nesprejemljivo in upam, da bo tudi na tem področju država kaj naredila. Kar se tiče slike, ki je trenutno v državi in morda širši okolici. Nekaj je bilo danes že povedano o inflaciji. Res je, imamo visoko inflacijo, in res je tudi, da je bistveno višja, kot je v Evropi, na območju EU ali na območju monetarne unije, kjer imajo evro. V Sloveniji imamo trenutno 6,6-odstotno, govorim o harmonizirani inflaciji, medtem ko je v Evropski uniji 2,9-odstotna. Bistvena razlika. In slišali smo o tem, kako je bila Vlada uspešna glede cen elektrike. Zakaj imamo tako visoko inflacijo v Sloveniji? Zaradi visokih cen hrane, največ pa zaradi visoke cene električne energije. Jaz tukaj na tem mestu ne morem govoriti, na vašem mestu ne bi govorila o uspehu, do neke mere ste zajezili, ampak Slovenija elektriko plačuje bistveno dražje kot druge države v naši okolici. Glede hrane. Zgodba o uspehu je to, da ste naredili neko košarico nakupa, za katero ljudi vsak mesec prepričujete, da se je pocenila, a vsak ve, vsaka gospodinja, ki gre v trgovino, ve, da so cene kvečjemu vsak mesec višje. To nenazadnje ve tudi Statistični urad, ki sicer velikokrat naredi kake zelo kritične napake, ampak še vedno vidimo, kje so problemi – v rasti cen hrane. hrane. Ne vem, težko s temi vašimi, po vaši oceni, všečnimi in uspešnimi ukrepi širše prepričate ljudi, ki vedo, kakšna je realna slika v Sloveniji. realna slika v Sloveniji. Kaj vse si bomo v državi lahko privoščili, je seveda odvisno od tega, kako uspešno bo naše gospodarstvo. Ampak kaj dobi gospodarstvo v tej Vladi? Dobi eno negotovo stanje v državi. Situacija se tako rekoč iz dneva v dan spreminja, bodisi na področju davkov, kjer bi morala absolutno vladati neka gotovost, ali pa tudi glede drugih birokratskih nesmislov, kot je recimo to obvezno evidentiranje na delovnem mestu za vse. Zakaj? Seveda zaradi dveh podjetij, ki sta izkoriščali delavce in očitno naši organi, ki so zato na tistem mestu, sami niso znali ustrezno urediti te stvari, kar je seveda nesprejemljivo. Davki. Ja, res je, da ni vse v višini davkov in da se podjetja ne odločajo le na osnovi davkov, kje bodo investirala. Res je, da so največje težave pri dolgih pridobivanjih gradbenih dovoljenj in ostalih dovoljenj, ampak zelo pomembni so pa tudi davki. Če pogledamo obdavčitev plač v Sloveniji, smo nadpovprečni, smo na sedmem mestu med nekaterimi državami. Delo je izračunal, da če smo imeli v letu 2022 delež davkov v povprečni plači 43,1 %, bomo imeli po teh vaših odličnih ukrepih leta 2025 delež davkov v strošku dela kar 46,2 %, govorimo o povprečni slovenski plači. To je seveda nesprejemljivo in za gospodarstvo je tudi to pomembno. Pomembno je zato, ker si dobri gospodarstveniki, kar večinoma so, so, želijo svoje zaposlene tudi ustrezno in dobro plačati. Seveda, če jih država dodatno obremenjuje, pač žal ni tako. In na nek način novo dodatno obremenitev uvajate tudi s tem, ko ste preprečili, da bi se dohodninski razredi in olajšave usklajevale z rastjo cen življenjskih potrebščin, kar je seveda nesprejemljivo, kar pomeni na drugi strani, da bodo neto plače bistveno manjše, zaradi visoke inflacije pa si ljudje realno tako ali tako v mesecu za tisti denar lahko kupijo manj. Seveda, na eni strani imamo probleme v gospodarstvu, ki se že kažejo v številkah. Padec industrijske proizvodnje je bil kar drugi največji v Evropski uniji, 12,3 %, kar je en velik pokazatelj, v katero smer pluje slovensko gospodarstvo. Seveda je slovensko gospodarstvo večinoma izvozno naravnano in ko gre našim glavnim izvoznim partnericam slabše, se z nekajmesečnim zamikom seveda to pozna tudi v Sloveniji. Ko je v Nemčiji recesija, smo mi kot država zelo blizu recesije. Številni gospodarstveniki poročajo o tem, da jim naročila padajo in to zagotovo ni spodbuden podatek. Na drugi strani pa seveda pada tudi kupna moč prebivalcev, kar se nenazadnje kaže tudi s samimi statističnimi podatki. Recimo to, da ne nameravate oziroma da omejujete z enim zakonom nek drug zakon, ki določa, da bi se morali 1. marca uskladiti transferji posameznikom in gospodinjstvom, je seveda nesprejemljivo za ceno življenjskih potrebščin. Vaš predlog je, da bo prišlo do 70-odstotne uskladitve, ampak to ni dovolj.

da bodo ti dejansko realno prejeli manj. To se mi zdi v dani situaciji seveda nesprejemljivo. Da pa je slika rebalansov, na eni strani rebalansa, na drugi strani pa proračuna za leto 2025, zelo negotova in kakšna je realnost tega, pa je zelo dobro na sejah Odbora za finance predstavil tudi predstavnik Fiskalnega sveta dr. Davorin Kračun. Ker vem, da niste vsi člani Odbora za finance, si bom dovolila in bom nekatere njegove izjave tudi prebrala: »V predloženih proračunskih dokumentih je načrtovanje pomanjkljivo in ne omogoča ustreznega zaupanja zaradi sprejemanja dodatnih ukrepov in njihovega spreminjanja. V času obravnave proračunskih dokumentov se nezanesljivost še stopnjuje. Nekateri takšni ukrepi so sicer povezani s financiranjem odprave posledic poplav, a dokazujejo nezadosten premislek ob njihovem uvajanju, kot sta uvedba in naknadna odprava solidarnostnega prispevka. Vlada bi morala prikazati pričakovane javnofinančne učinke dodatno sprejetih ukrepov, vendar to ni mogoče, tudi zaradi njihovega vpliva na makroekonomske podlage, zato so proračunski dokumenti, ki jih je ocenjeval Fiskalni svet in o katerih odločate danes, brezpredmetni. Tako ravnanje Vlade pa je nedopustno in neprimerno z vidika kredibilnega proračunskega načrtovanja.« To so ocene Fiskalnega sveta. Zelo mi je bil zanimiv primer, ki je bil izrečen, mislim, da v soboto, na Odboru za finance, kakšno je tako zelo plastično načrtovanje proračunskih dokumentov te vlade. Dr. Davorin Kračun je dejal sledeče: »Otroka z desetimi evri pošljemo v trgovino po kruh, ki stane dva evra, ob tem si ta kupi še sladoled za dva evra. Verjetno ga ne bomo pohvalili, ko nam bo vrnil le šest evrov. Precenjeno načrtovanje namreč veča tveganje za neracionalno in netransparentno rast porabe.« In prav to počnete in to ste počeli že v preteklosti na tak način načrtujete tudi proračuna za naslednjo leto in leto 2025. Še ena je zanimiva: »Neceloviti in ne dovolj kredibilni proračunski dokumenti, iskanje različnih obvodov, selektivni prikazi, vse z namenom ustvariti videz računovodskega izpolnjevanja fiskalnih pravil, izkazujejo nerazumevanje temeljnega namena pravil. Predlog proračuna za leto 2024 po oceni Fiskalnega sveta ne izpolnjuje zahtev domače zakonodaje in priporočil Evropske komisije.«

nismo bili deležni, pa je bila tudi takrat ena zelo velika zdravstvena kriza in morda celo bolj negotov čas, kot je v tem trenutku. Rečeno je že bilo, da za leto 2024 načrtujete prihodke v višini 14 milijard, odhodke v višini 16,2 milijarde, kar bo seveda ustvarilo za 2,2 milijardi evrov proračunskega primanjkljaja oziroma 3,3 % BDP. Pomembno je pa tudi dejstvo, da se bo na eni strani za financiranje primanjkljaja in za odplačilo dolga v letu 2024 država zadolžila za dodatnih 4,6 milijarde evrov. To so izjemno visoke številke. In kaj to pomeni? Vemo, da danes zadolževanje ni tako ugodno, kot je bilo v preteklosti, kar pomeni, da država vedno bolj postaja odvisna od finančnih trgov, to je pa seveda zelo, zelo slabo in tudi zaskrbljujoče. Tisto, kar se mi zdi, da se na nek način vse preveč pozablja, je regionalni razvoj naše države. Jaz se seveda zavedam, da je v prvi vrsti treba pomagati tistim, ki so pomoči potrebni, in res sanirati posledice poplav tako, da bodo ljudje lahko mirno preživeli zimo v svojih domovih. Ne sme pa se pozabiti, vendarle govorimo o proračunih za naslednje leto in leto kasneje, da obstaja razvoj in da je država še nekoliko večja zaradi tega. tega. Pod pretvezo sanacije poplav so se namreč številni projekti v državi, govorim predvsem o infrastrukturnih projektih, enostavno zaustavili oziroma se je njihovo izvajanje premaknilo na enkrat po letu 2027. Meni se to zdi nesprejemljivo, glede na to da imamo resnično ponekod ekstremno slabe ceste, da ponekod določene občine že leta čakajo, da bo prišlo do izvedbe nekega projekta. Na drugi strani, kot vemo, se pa najdejo sredstva za center Ljubljane, za gradnjo Emonike, in so seveda ljudje na podeželju prizadeti in jaz lahko rečem, da so upravičeno prizadeti in da očitno pod to vlado pač niso slišani. Mene zanima, spoštovana državna sekretarka, kakšni so finančni učinki teh dodatno sprejetih ukrepov, ki smo jih sprejeli v soboto glede uskladitve transferjev posameznikov in gospodinjstev, uskladitve plač, višjih povprečnin, ki so bile sprva planirane. Jaz sem prepričana, da imate te podatke, pa me zanima, kaj to dejansko pomeni Sicer pa, glede na to, da je bilo že takoj, ko smo začeli obravnavati proračun za leto 2024, rečeno, da bomo itak v začetku naslednjega leta dobili rebalans, je s tem minister na nek način že povedal, da so ti podatki pač zato, ker jih v nekem roku morajo vložiti, če so realni ali ne, očitno niso, kar je ugotovil nenazadnje tudi Fiskalni svet, in neke velike pozornosti, da bi rekli, to je naš razvojni dokument, razvojni dokument naše koalicije, temu bomo sledili, za tem bomo stali in to je tista naša ključna usmeritev v državi, tega pač tukaj ni videti. proračunu so očitno nezanesljive. Jaz ocenjujem, da so premalo razvojne, zato seveda tega proračuna ne podpiram. Hvala lepa. Svoboda):** Hvala lepa. Jaz bi imela eno kratko repliko, in sicer, kaj je bil največji prispevek k inflaciji na evropskem nivoju? Največji prispevek k inflaciji so bile cene storitev. Zakaj se cene storitev dvigujejo? Zaradi tega, ker se dvigujejo plače. Drugi dejavnik, ki prispeva k temu, so višje cene hrane. Želela bi tudi slišati, mogoče na enem od odborov za finance, kakšni so pa vaši predlogi glede cen hrane, ker tega še nisem slišala. Slišala sem samo, da je brez zveze, kar mi počnemo, da je brezvezna košarica, nisem pa še slišala, da bi se kdo opredelil, ali je prav, da ne reguliramo cen. Povedala sem tudi, kar vem o regulaciji, da če država regulira neko področje, se vzpostavi sistem gumice. Tako da lepo prosim, draga opozicija, dajte predloge, verjamem, da jih bodo na ministrstvu veseli, kako bi vi zamejili cene hrane. Ali bi poklicali največje trgovske distributerje in bi se z njimi zmenili? Ne vem. Prosim, to me zanima. Drugo, kar zvišuje inflacijo, so tudi alkohol, tobačni izdelki in industrijski izdelki, šele na koncu cena energije. To so podatki Evropske unije. Kar se tiče zakona o obveznem evidentiranju, ne morem mimo tega, da se tega ne bi dotaknila, in vem, da se bo o zakonu še govorilo in ga po potrebi tudi prilagodilo. A mi vemo, zakaj je bil ta zakon sprejet? Zaradi zaščite delavca in tudi delodajalca. Marsikdo pa je v teh dneh, ko so te polemike, meni pozdravil obstoj tega zakona. Pa veste, kdo? Predvsem delavci.

In delavec tudi ne bo pisal kar v en dan in menim, da je prav, da se obračuna toliko ur, kot je bilo narejenih – če jih je bilo premalo, manj, če jih je bilo preveč, pa se plačajo nadure. Zakon ni napisan za kazen, ampak za izplačila. Večja transparentnost bi morala biti cilj vseh v tej državi. Veliko podjetij pa že vodi na ta način, tudi če gredo ljudje na cigareto, tudi če si gredo po sendvič, že imajo. Ta zakon je bil sprejet s potrditvijo ekonomskega sveta in predvsem zaradi odločitev evropskih sodišč, ko so bile slovenske nepravilnosti dane na evropsko sodišče. In ne bo se kaznovalo za vsako malenkost, kot smo slišali, ampak se bo izvajal ciljni nadzor nad najbolj problematičnimi. Intelektualno delo s tem zakonom ne bo prizadeto. Vlada bo preverila, kaj se dogaja, spremlja zadevo in po potrebi jo bo tudi uredila, tako da ne kar po defaultu govoriti, da je zanič. Hvala.

s prvim stavkom, ki smo ga, ki ste ga lahko slišali v našem stališču, pa ste ga že pred tem tudi parkrat popravili, in sicer da je proračun države ključni finančni dokument Vlade. Že na odboru, pa tudi danes, ste parkrat ponovili, da na samo izvajanje proračuna oziroma razdelitev proračuna veliko vplivajo zakoni. Drži.

predlagamo, na koncu jih poslanci, če se s temi predlogi strinjamo, tudi podpremo. Za začetek eno enostavno vprašanje. Kakšen zakon oziroma katere zakone v sedanjem mandatu ste predlagali oziroma sprejeli, ki pozitivno vplivajo na funkcioniranje proračuna? Na začetku ste, ne bom našteval, ukinili oziroma znulirali kar nekaj zakonov prejšnje vlade. To že stalno ponavljam, razumem, da pač nekega zakona ne vidiš v svojem fokusu in ga spremeniš oziroma ponudiš neko alternativo, ampak pri vas te alternative ni. Vi v tem letu niste po mojem mnenju sprejeli nekih razvojnih strateških zakonov za naprej, potem so se pa žal zgodile poplave in se je zadeva itak v popolnosti ustavila. In bistvene teme, ki jih stalno dajemo na površje, ostajajo nedotaknjene oziroma neobdelane. Recimo zdravstvo. Bivši minister naj bi kazal nek trud, da se zadeve spremenijo, na koncu je Kaj ste vi naredili? Dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki je zdaj kot neka velika rešitev za državno zdravstvo, ste ukinili, po drugi strani pa ste takoj priznali, da morate zaradi tega oziroma prej smo poslušali, kako zavarovalnice kujejo dobičke, zdaj, ko je šlo to v skupno malho, ste pa takoj ugotovili, da ta malha ne bo imela ne bo imela dovolj denarja in da bo treba vložiti dodatna sredstva v Zavod za zdravstveno zavarovanje ravno iz tega naslova. Digitalizacija v zdravstvu. Veliko govora o tem, kako bo to spremenilo čakalne vrste, financiranje, porabo sredstev in tako naprej. Sami ste jo umaknili iz nadaljnje procedure. Javno naročanje zdravil. Zaradi težav pri nabavah, zaradi nedobavljivosti določenih zdravil ste ukinili oziroma prilagodili pač sistem javnega naročanja za zdravila, ampak določenih zdravil se še vedno ne da dobiti oziroma je še vedno težava, je pa to možnost, da nekdo, bom rekel, počrpa več iz dela proračuna, ki je namenjen zdravstvu, zato ker ima pač zdaj možnost dati višje cene za določena zdravila.

po mojem mnenju pač kvaliteta programa pada, programsko vodstvo izsiljuje, da rabi več denarja, ni pa nobene rešitve, da bi pa dejansko ta zavod optimizirali, kar se dejansko tiče funkcionalnosti, tako da je tukaj izguba časa. časa. Eden od uspehov je bilo to štempljanje, ki je zdaj zelo popularno in meni poslanka reče oziroma v svoji razpravi pove, da je ona imela več ur, se pravi so bile te ure zabeležene, niso bile pa plačane. Ali je to problem štempljanja ali je to problem nekoga, ki je te ure obračunal? Mislim, to je meni … Jaz bi prosil, da ga pač prijavite, če veste, da ste imeli uradno več ur, kot ste bili plačani. To ni problem štempljanja, to je problem napačnega obračunavanja. In to so te stvari, ki zdaj pridejo na dan. Zdaj se bomo vsi s tem štempljanjem, pa ne bom ponavljal, koliko je šel razvoj dela naprej, kakšne oblike dela so, mi pa gremo v neke nazadnjaške rešitve. Ravno danes berem en članek, kdo s tem zdaj služi. Firme, ki se ukvarjajo s ponudbo rešitev za kontrolo delovnega časa. Na dan imajo toliko klicev, kot so jih imeli prej v celem mesecu, in to od javnega sektorja. Jaz bi prosil, ker javni sektor, se pravi proračun je vezan na to, jaz bom postavil tudi eno poslansko vprašanje, koliko bo javni sektor stal ta vaš zakon, da bodo prilagodili vse sisteme,

te vlade, teh zakonov ni. In edini pokazatelj, kaj vi dejansko razmišljate, je dejansko ta proračun, te številke, ki jih zdaj tukaj preigravamo, ali so na določeni postavki dovolj visoke, ali ste jih preveč vzeli, ali bi morali kaj dodati in tako naprej. Govorimo o teh povprečninah. Ja, jaz verjamem, da je v nekih pogajanjih prišlo na koncu do nekega soglasja, ampak kot smo že prej v stališču rekli, 20 milijonov jemljete lokalni razvojni infrastrukturi, po drugi strani jim pa obljubljate oziroma je bil dogovor, da bodo dobili dodatnih 20 milijonov, se pravi iz enega žepa v drug žep. Jaz tukaj ne vidim neke dodane vrednosti oziroma da bi zdaj občine zaradi tega dobile nekaj več. Včeraj je bilo kar veliko vprašanj za ministrico za infrastrukturo, ker, če kaj, ta infrastruktura vsak dan kaže oziroma kvaliteta infrastrukture nam vsak dan kaže svoje zobe. Tudi danes zjutraj smo imeli ob osmih odbor za gospodarstvo, kolegi iz malo bolj oddaljenih krajev so imeli težave, da bi prišli v roku do sem in to je dnevna praksa. Vi pa tudi na tem področju kar korenito zmanjšujete sredstva oziroma po drugi strani, kot sem prej rekel, ne vidim nekih zakonodajnih ali pa praktičnih rešitev, ki bi to stanje v neki bližnji prihodnosti lahko izboljšale. Kar se tiče hrane oziroma cen hrane. Eden od premislekov – obdavčitev posameznih vrst hrane.

Pri nakupu, ne vem, tam smo dali tam 100 evrov, bi dali pri nas 170 za iste artikle, za isto skupino artiklov v isti trgovski verigi. Se pravi, nekaj tukaj ne štima. Dejstvo pa je, da imajo Italijani določene artikle oziroma vrste hrane drugače obdavčene. Tako da malo v razmislek. Govorite, da elektrika ni draga. Zakaj pa potem podaljšujete subvencioniranje cene elektrike? To ne gre zdaj eno z drugim. Če ni draga, zakaj zakaj bi jo potem subvencionirali? Da ne bom razpredal, že na Odboru za finance smo veliko časa porabili za to, tako da mene, kar se proračuna tiče, predvsem moti ta nerazvojna oziroma, kot sem na začetku rekel, ne vidim enega jasnega cilja, kaj je pravzaprav cilj te vlade oziroma v katero smer nas pelje. Iz tega naslova pač takega proračuna, kot je predlagan, oziroma obeh sprememb žal ne morem podpreti. Hvala.

Jaz ne vem, kje ste vi delali, ali ste imeli svojo firmo ali ste ves čas v državni upravi, kjer je svet idealen.Pojdite malo med ljudi, pravite, da ste veliko med ljudmi. Ljudje velikokrat delajo več ur, kot so plačani, ali pa so plačani pod mizo, se pravi z gotovino. In ko si enkrat v taki situaciji, vam pač povem, da težko greš k delodajalcu in rečeš, glej, tole pa tole, ker ti delodajalec brez težav reče, potem si pa išči službo drugje. Zato jaz pozdravljam transparentnost. Če ste pa vi imeli izkušnje, kjer ste vedno lahko dobili popolnoma vse plačano, kar ste naredili, bom pa zelo hvaležna, če mi boste svetovali, kako to doseči. Hvala lepa. Hvala. Želi še kdo razpravljati? Vidim, da je še interes, zato odpiram prijavo. Imamo 10 prijavljenih. Najprej dobi besedo gospa Jelka Godec. Izvoli. Hvala za besedo. Zdaj samo tole glede štempljanja. Nihče nima problema s tem, da se seveda delavcu plača delo, ki ga opravi. To ni noben problem, ampak neumnosti, ki so zapisane v tem zakonu, ki ste ga sprejeli, so pa res takšne, da enostavno ne veš, ali iščete, ne vem, v bistvu probleme, kako ne plačevati delavcu, namesto da bi v bistvu reševali plačevanje delavcu za opravljeno delo. Namreč, terena seveda dobivamo, tudi vi dobite pisma, dopise delodajalcev, pa tudi delavcev, da takšne neumnosti še niso videli, kot je recimo štempljanje v času, če poješ jabolko v svoji pisarni. Ampak o tem bomo verjetno še govorili. Rečeno je bilo, da prejšnje vlade niso naredile popolnoma nič glede stanovanjske politike. To seveda ne drži. V prejšnji vladi oziroma leta 2021 je bil v Državnem zboru sprejet Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, če se mogoče kdo ne spomni, verjetno ne, ker se še takrat niste ukvarjali s politiko, vsaj v Svobodi nekateri ne, da ne bom vseh, saj pravim, nekateri, in takrat je bilo povedano oziroma je bil sprejet zakon, s katerim se vzpostavi stanovanjska jamstvena shema za mlade v vsakoletni višini 300 milijonov evrov do konca leta 2032, s katero bo izdano jamstvo za kredite. Kredit bo lahko zavarovan s poroštvom države, kadar bo kreditojemalec reševal svojo prvo stanovanjsko vprašanje, ki vključuje prvi nakup, prenovo ali dograditev stanovanjske nepremičnine, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti stanovanja. Določa se tudi, da bo maksimalna višina kredita, za katero bo lahko izdano jamstvo, s tem predlogom zakona največ 200 tisoč evrov, ročnost kredita bo omejena na največ 30 let, pri tem pa bo kreditojemalec moral kredit zavarovati s hipoteko in zagotoviti določen delež lastne udeležbe pri prvem reševanju stanovanjskega problema. Toliko o tem hvaljenju, da je zdaj, ko je pa Svoboda, prvič nekaj narejeno na področju stanovanjske politike. Ja, seveda je bilo nekaj narejeno, veliko obljub je bilo danih, obljuba na obljubo, od ne vem koliko tisoč stanovanj do nekaj deset stanovanj, pa od 100 hiš v Savinjski [regiji] v enem mesecu, pa tudi teh hiš nismo videli videli oziroma ljudje niso videli. Stanovanjska politika, torej stanovanja za mlade, pa tudi še kaj drugega je bilo narejeno v prejšnji vladi. Omenjen je bil že Fiskalni svet, ki ga očitno ne želite slišati oziroma se hvalite s tem, kako je proračun dobro napisan oziroma investicijsko naravnan in tako naprej. Pa bom tudi jaz prebrala nekaj iz Fiskalnega sveta, in sicer, Fiskalni svet v svoji oceni ugotavlja, da bo fiskalna politika brez upoštevanja nujnih ukrepov za obnovo po naravnih nesrečah v prihodnjih letih ekspanzivna, kar v trenutnih gospodarskih razmerah ocenjujejo kot neustrezno. Izpostavljajo tudi, da proračunski dokumenti ne naslavljajo dolgoročnih izzivov. Poudarjajo, da proračunski dokumenti niso celoviti, kar onemogoča pripravo ocene skladnosti s fiskalnimi pravili v letu 2025, podobno kot v preteklih ocenah izpostavljajo kot neverodostojno proračunsko projekcijo. Fiskalni svet tudi ugotavlja, da se fiskalna politika sooča s številnimi izzivi in negotovostmi in da proračunski dokumenti, še enkrat, ponovno v dopisu, pravijo, niso dovolj verodostojni. Dodatni fiskalni impulzi, ki niso povezani s sanacijo po poplavah, zaradi omejitev na ponudbeni strani niso utemeljeni. Fiskalni svet tudi ugotavlja, da večina kazalnikov ob upoštevanju predvidenih sredstev za poplavno sanacijo nakazuje na neustreznost naravnanosti fiskalne politike. Ustanovili ste oziroma z zakonom je bilo sprejeto, da se bo ustanovil solidarnostni sklad. V povezavi s tem Fiskalni svet opozarja, da imajo izvenproračunski skladi precej prednosti, a vsebujejo tudi precej pasti za vzdržno delovanje javnih financ. Tako Fiskalni svet meni, da je ena od pomembnih pomanjkljivosti izven proračunskih skladov zmanjšan nadzor nad njihovim delovanjem, ki je povezan tudi z zmanjšano preglednostjo, kar lahko veča tveganje za zagotavljanje vzdržnih javnih financ. Ugotavljajo tudi, da se že obstoječi proračunski skladi v Sloveniji soočajo s pomanjkanjem transparentnosti, na hibe v njihovem delovanju pa opozarja tudi Računsko sodišče Republike Slovenije. Torej, Fiskalni svet ponovno navaja, da proračunski dokumenti, ki so bili predloženi v oceno Fiskalnemu svetu, kljub dejstvu, da se fiskalna politika sooča s številnimi izzivi in negotovostmi, niso dovolj verodostojni, ponovno že ne vem kolikokrat v v samem dopisu oziroma mnenju so nepopolni ter ne omogočajo priprave, ocene spoštovanja fiskalnih pravil na način, ki bi bil skladen z Zakonom o fiskalnem pravilu in tako naprej. Sklicevanje Sklicevanje na Fiskalni svet, danes ga sicer nismo slišali, očitno so ta opozorila naletela na gluha ušesa in v samem proračunu oziroma v samih proračunskih dokumentih naletimo tudi na to, da se določene investicije v infrastrukturo na posameznih [območjih] oziroma predvsem na podeželju zamikajo v leto 2027. Prej je bilo rečeno, da se ne bodo gradila krožišča in ceste kot spomenik nekemu posamezniku. Poslušajte, na podeželju z resnostjo in zgražanjem gledajo na razvoj mest. Je že prav, da se mesta razvijajo, predvsem glavno mesto, ampak da se pa tudi zaradi izgovora na poplave, tam zamikajo določene investicije in potem poslušam ministrico za infrastrukturo včeraj v odgovoru na moje poslansko vprašanje, češ da investicije potekajo, da bodo pač v letu 2024 počakale zaradi poplav, da se bodo pa začele izvajati nekje v letu 2025.

in da so obljube stare že več kot 10 let, da se je v prejšnji vladi vendarle zgradilo prvo krožišče in da bi se zdaj moralo po obljubah ministrstva graditi že v letu 2023, namreč ministrica je na moje poslansko vprašanje odgovorila, da je to ena izmed prioritet na Ministrstvu za infrastrukturo, pa se sedaj sredstva zamikajo v leto 2027. Glede na to, da je bilo rečeno, da se bo to začelo izvajati leta 2025, se takrat namenja šest tisoč evrov, zato je vprašanje za Ministrstvo za infrastrukturo,

iz leta 2022 na leto 2025, 2026 in tukaj v Državnem zboru trdite, da se bo to izvajalo, recimo eno krožišče za šest tisoč evrov. Zato sem tudi sama dala amandma, s katerim bi se na tej infrastrukturi dvignila sredstva iz šest tisoč evrov na pol milijona, da bi vendarle uresničili besede Ministrstva za infrastrukturo. Naslednja zadeva je tudi šolska infrastruktura. V prejšnjem mandatu je bil, mislim, da prvič po več kot 10 letih, objavljen javni razpis za investicije v vrtce in osnovne šole. Razdeljenih je bilo veliko sredstev. Veliko vrtcev šol se je začelo graditi,tako bilo tudi sprejeto z amandmajem v prejšnjem mandatu, da se začne graditi podružnična osnovna šola na Kalobju. Državni zbor z glasovanjem poslancev je namenil tej gradnji milijon 900 v prejšnjem mandatu, zdaj pa je naenkrat ta investicija narasla za 83 %. Za 83 % se je zvišala investicija za podružnično šolo, torej iz nekje dva milijona in pol na štiri milijone in pol. Enostavno težko razumeš takšen dvig in seveda sedaj sredstev enostavno ni več in zato tudi moj amandma, da se tej šoli oziroma tej gradnji podružnične šole, ki je narejena,

Žal tudi tukaj ni bilo posluha, amandma je s strani Vlade zavrnjen z obrazložitvijo, da se sicer strinjajo, da so dodatna sredstva potrebna, pa vendar teh sredstev ne mislijo nameniti, čeprav je bil je bil amandma predviden, da se ta sredstva vzamejo iz podpornih aktivnosti na področju izobraževanja in športa za leto 2025. Torej, kako bomo ljudem na podeželju razlagali, da je ta proračun, da so ti proračunski dokumenti investicijsko naravnani? Zelo, zelo težko, namreč, še enkrat poudarjam, vse investicije, vsaj ko gledam svojo občino, moj volilni okraj, pa tudi malo širše na Kozjanskem, se vsi projekti ustavljajo, ne samo na področju cestne infrastrukture, ampak tudi na ostalih področjih, tudi na področju šolstva, kulture in tako naprej.

Iz 240 milijonov se zdaj zvišujejo sredstva na 420. Koalicija se hvali s tem, kako so ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Prva stvar je to, že tukaj se ustavimo, ni bilo ukinitve, ampak preoblikovanje v obvezno zdravstveno zavarovanje. Kako je bilo to narejeno zato, ker so bile zavarovalnice pač tiste grde, zasebne zavarovalnice, ki so imele dobičke. Zanimivo, zavarovalnice naj bi imele dobičke, zdaj, ko pa gre za preoblikovanje v obvezno zdravstveno zavarovanje, pa naenkrat zmanjka denarja. Iz 240 milijonov se dvigujejo sredstva na 420. To še nobeno ministrstvo, nobena vlada do zdaj ni dovolila. Zakaj? Ker mi je do sedaj vsako ministrstvo oziroma vsaka garnitura ministrstva povedala, da je to pač škaf, ki pušča, na vseh koncih in krajih, v bistvu niti nima dna in zato niso dovolili takšnih sredstev oziroma takšnih kritij izgub ZZZS. Zakaj? Zato, ker v samem zvišanju ni nobenih strukturnih ali nobenih sistemskih ali, kako vi rečete, sprememb v zdravstvu. Interventni zakoni, ki so bili sprejeti, so v bistvu pokazali, da so bili strel v koleno v večini predlogov oziroma členov oziroma ukrepov, se pa seveda zdaj polni državna monopolna zavarovalnica, tu pa ni problema, tu pa lahko damo milijone, milijarde, pa ne bo nihče rekel, da se da se denar meče stran. Ko pa so to delale druge zavarovalnice, po vašem mnenju, seveda, je bil pa strašen problem za nekaj milijonov, ki ste jih navajali, pa se je na koncu ugotovilo, da v bistvu ne gre za dobičke. Zato, še enkrat, tega rebalansa oziroma spremembe proračuna za 2024 in pa proračuna za 2025 vsaj jaz iz razlogov, ki sem jih povedala, ne mislim podpreti. Še enkrat pa opozarjam na to, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje ne bo prineslo tistega, kar razlagate, tudi dodatna sredstva, ki se zvišujejo na 420 milijonov, ne, če ne bo strukturnih sprememb. Zanimivo je pa še nekaj. Ko sem podala poslansko vprašanje na Ministrstvo za finance in Ministrstvo za zdravje, kako se bo to zdaj po novem obvezno zdravstveno zavarovanje obračunavalo, pa je Ministrstvo za finance odgovorilo, da oni s tem nimajo nič, da naj vprašam Ministrstvo za zdravje. Kako Ministrstvo za finance nima s tem nič oziroma ne ve, kako se bo obračunavalo, če pa so vendarle, bom rekla, eni glavnih oziroma Vlada predlaga, ampak Ministrstvo za finance seveda pripravi proračunske dokumente. Po mojem mora Ministrstvo za finance dobro vedeti, kako bo obračun potekal, ali bo šlo to v dohodnino, zmanjšanje dohodninske stopnje in tako naprej, ampak odgovor je, mi o tem ne vemo nič. No, na koncu izveš, da bo Ministrstvo za zdravje pripravilo interventni zakon, v katerem bo bo zdaj po novem šlo spet za določeno preoblikovanje in le vprašanje je, kaj se bo zgodilo do konca decembra. S 1. 1., kolikor jaz vem, začnejo veljati te zadeve, vaše neumnosti glede dopolnilnega zavarovanja in do zdaj še nimamo nobenih konkretnih predlogov oziroma obrazložitev, kako bodo stvari potekale. Še enkrat torej, govoriti, da gre za investicijsko naravnan [proračun] … Na podeželju je daleč od tega. Od leta 2022 so se vsi projekti, ki so se začeli v prejšnji vladi, vsaj na našem območju, ustavili, prav tako pa ni moje podpore tudi zaradi tega, ker se zvišujejo sredstva za zdravstveno zavarovanje brez tega, da bi prišlo hkrati do strukturnih sprememb v zdravstvu.

hvala. Gospe in gospodje, če kaj lahko vidimo skozi ta proračun, ne vidimo tega, kar je uvodoma dejala državna sekretarka, da je ta proračun razvojno naravnan. Prej v obrazložitvi v imenu poslanske skupine, v tem prvem delu, nisem želel polemizirati, lahko pa sedaj. Tisti, ki zagovarjate, da je ta proračun razvojno naravnan v petih točkah, ne štejete, kje se to skozi proračun odraža. Če kaj, ravno nasprotno, proračun je brez koncepta, je zelo tehničen in razumem, ja, v enem delu zaradi odprave posledic poplav, ampak v drugem delu bi pa res lahko bil investicijsko in razvojno naravnan in bi imel nek koncept, dolgoročno smer in vizijo. Tega skozi ta proračun ni opaziti. Ni videti. Jaz se bom zdaj v tem delu dotaknil najprej gospodarske predvidljivosti, o čemer govorijo zlasti gospodarstveniki, gospodarska združenja.

ne odraža. Še več, hipno se spreminjajo odločitve. Samo v enem tednu se je spremenila odločitev recimo finančnega ministrstva, o tem, ali bomo usklajevali plače v javnem sektorju z inflacijo ali ne.

ampak je tam pač prosti pad. Torej, hočem povedati to, da potrebujemo predvidljivost, ne pa mešetarjenja vsepovprek s tem, kaj si želimo. Torej, brez enega koncepta smo v tem delu. Po mnenju Nove Slovenije je zelo pomembno, da bo država res ustvarila, prvič, stabilno, drugič, predvidljivo, in tretjič, prijazno poslovno okolje, pa ne samo zaradi gospodarstva, tudi zaradi ljudi. A mislite, da je navadnim lahko spremljati odločitve Vlade na način, danes je lep sončen dan, ups, ne, ne, saj smo se zmotili, bomo to obrnili, ni lepega dne. Tako to izgleda, brez enega koncepta vladanja. Spreminjanje odločitev iz ure v uro, iz tedna v teden, kaj dejansko želimo narediti. In potem so vsi tukaj zmedeni, zlasti pa res tisti, ki ustvarijo dodano vrednost. Ja, potrebujemo povečanje produktivnosti gospodarstva, pri čemer smo prepričani, da pač bolj kot nasploh dodeljevanje na eni strani državnih subvencij,

nagrajevanje gospodarstva z nižjimi davčnimi obremenitvami, hitrejšimi postopki, ustvarjanjem dodane vrednosti skozi kader, stabilnost regulatornega okvira in tako naprej. Ampak glej ga, glej, spet smo bili ta teden oziroma prejšnji teden priča zgodbi tako imenovanega štempljanja ali pa evidentiranja delovnega časa, kakorkoli želite to poudariti, ko sama vlada ni bila pri tem enotna. Imeli smo ministra, ki je rekel, bodimo džentelmeni in naše inšpekcije ne bodo nič kaznovale. Meni je to zelo čudno, kako lahko minister vpliva na delovanje inšpekcij, ki so samostojne pri svojem delu, ampak v redu, bil je džentelmen in je zagovarjal gospodarstvo. Naslednji dan pride spet nov minister in reče, ne, ne, tega ne bomo nič spremenili. Kaj se je zgodilo čez noč? In potem imamo zdaj pač to obvezno štempljanje, dodatno birokracijo namesto dodatne razbremenitve. V razpravi je bilo rečeno, da dajejo V razpravi je bilo rečeno, da dajejo delodajalci delavcem tudi plače tako pod mizo in tako naprej, da mnogo delavcev dela preveč in tako dalje. Absolutno, tam, kjer so kršitve delovnopravne zakonodaje, morajo svojo vlogo odigrati neodvisne inšpekcije in inšpektorati. V primeru enega podjetja, mislim, da je bila ta afera eno leto dni nazaj na Primorskem, so bile v bistvu inšpekcijske službe tiste, ki so zamočile celotno zgodbo. To, da pa se delodajalci skupaj v soglasju, po mojem mnenju, z delavci dogovarjajo, na kakšen način prejemajo potem plačilo in to izven zakonodajnega in zakonskega okvira, se pravi, kot je dejala gospa, moja predhodnica, v svoji razpravi, so plačani pod mizo, je treba vedeti, prvič, če se to dogaja, da se to kaznuje. Drugič pa, zakaj se to dogaja, da je nekdo plačan pod mizo? Jaz trdim, da tudi zaradi previsokega obdavčevanja dela v tej državi. V zadnjem letu je obdavčitev dela narasla za štiri odstotne točke in smo tukaj v vrhu. Do kje lahko mi obdavčujemo ljudi, ki delajo dodatno? Ja, rekli boste, da imamo različne koncepte. Na Hrvaškem je ta obdavčitev dela mnogo nižja. ampak rekli boste, da na Hrvaškem nimajo takšnega zdravstvenega sistema, takega blagostanja, kot ga imamo mi, take socialne države, kot jo imamo mi. Ja, mogoče drži, mogoče vsega tega tudi na Hrvaškem nimajo, kar imamo mi, ampak ne mi govoriti o zdravstvenem sistemu kot o nekem zelo zglednem sistemu v Evropski uniji. Naš zdravstveni sistem je res ena največjih katastrof, kar se lahko zgodi. Pa ni to kriva ta vlada, bodimo objektivni, to se vleče že 30 let, ker je sam koncept popolnoma zgrešen in osnovan okrog monopola ene zdravstvene zavarovalnice. V nadaljevanju želim poleg te dodane vrednosti za slovensko gospodarstvo, ker namesto da bi ga razbremenjevali, ga privijamo, ga dodatno tudi z birokracijo zaviramo,

in danes ni d-ja od davčne reforme, razen če davčno reformo razumemo v smislu višanja davkov. Če je to to, potem imamo pač popolnoma zgrešene koncepte, kaj je davčna reforma in kaj ni. glede davčne reforme. Ali jo potrebujemo? Potrebujemo jo. V naši soseščini se v fazi priprav na krizo pač pripravljajo s tem, da davčno razbremenjujejo gospodarstvo in ljudi. Pri nas pač to delamo nasprotno, kar je odraz v tem proračunu. Torej, sprašujem, ali te napovedi iz 18. januarja glede davčne reforme, gospa državna sekretarka, še vedno držijo? Kakšen bo koncept davčne reforme? Ali jo bomo videli ali ne? pravi, 18. januarja je bil koncept ubran, če prav razumem, državni sekretar je nastopil v okviru tega, potem je moral odstopiti. Mogoče je bila kriva za to slaba komunikacija, ampak ali bomo prišli do davčne reforme ali ne? Drugič, plačna reforma. Ali potrebujemo reformo plačnega sistema v Republiki Sloveniji, zlasti kar se tiče javnega sektorja? Zagotovo.

Upam, da mi bo kdo to znal odgovoriti. Mandata pred nami je samo še v bistvu dve leti in pol in veste, da se eno leto pred volitvami nobena resna reforma ne bo sprejela, v preteklosti se je še ni. Torej, leto 2023, ki je bilo oznanjeno za leto reform, je za nami, ni bilo eno leto, leto 2024 je še tisto operativno leto in polovica leta 2025, ko bi lahko kaj naredili. Reforma trga dela.

se pravi na ta pridobljena sredstva iz leta 2020, in je ta pokojninska reforma del tega sistema. Mene zanima, kje smo s pripravo pokojninske reforme, tega, da ne bomo iz tega naslova izgubili še teh evropskih sredstev, ki jih imamo. Mi smo to reformo zapisali, Državni zbor oziroma da je ta reforma, pokojninska reforma del naše prijave za finančna sredstva iz sklada za obnovo. Za konec bi se dotaknil še investicij. Pa saj tukaj v proračunu se vidi, da so določene investicije, absolutno se drži določen trend, kar se pa tiče investicij, ki jih gradbeništvo sedaj opravlja za popoplavno obnovo, pa je treba to zelo ločiti to, o čemer jaz govorim z inženirji in tudi z nekaterimi gradbinci, je to, da ti samo prekopavaš mulj in delaš iste stvari v okviru popoplavne sanacije, je nižja dodana vrednost, kot pa če gradiš velike, močne infrastrukturne projekte, kot bo Emonika, in si želim, da država čim prej skupaj z zasebnimi investitorji začne to graditi. Se pravi, imamo par projektov, ki so v teku, od drugega tira, močnih projektov, ki so [vredni] več 10 milijonov evrov, kot bo zdaj Emonika, kot so različne ceste in tako dalje, tretja razvojna os, pripravlja se nov sklop. Kar pa je bilo že opozorjeno, so pa recimo res investicije na podeželju. Recimo, lokalci so me obvestili, da nekje na Štajerskem, mislim, da je to železniška postaja Ponikva, je recimo bila že pogodba podpisana z izvajalci, že vse narejeno, pa je kar naenkrat zmanjkalo finančnih sredstev, to bomo prestavili nekam v nedogled. pravi, če želimo decentralizirati državo, potem moramo nujno zagotavljati primarno infrastrukturo tudi na podeželju, sicer bomo imeli tri, štiri mestna središča, izpraznjeno. Se pravi, primarna infrastruktura je predpogoj, da lahko ostanejo delovna mesta na podeželju, da se absolutno ljudje vračajo na podeželje, tam živijo, delajo, ustvarjajo.

Gorišnice, Markovcev, se pravi, to je vse pridobljeno, ampak te majhne investicije na podeželju, od krožišč, cest, do posameznih preplastitev in tako dalje,

2017 investiranje v cestno infrastrukturo absolutno zelo podhranjeno. In kaj je posledica tega? Posledica tega je, da namesto rednih vzdrževalnih del na koncu pride do veliko dražjih, težkih rekonstrukcij

čez 10, 15 let, ko ta cestna infrastruktura propade. Tukaj sedijo tudi župani, nekoč ste bili župani, dobro veste**,** kako pomembno je sorazmerno vlaganje, enaka finančna sredstva iz leta v leto na določenem, seveda visokem, nivoju v cestno infrastrukturo. Na ministrstvu in na DRSI imajo to zelo dobro izračunano, izračunano, kje so ti limiti. V preteklosti pa žal ni bilo niti sredstev, kar je treba poudariti, za redne sanacije in obnove, kar je bila, potem se je videlo, velika napaka. Torej, če povzamem. Mene res zanima, državna sekretarka, reformni del skozi ta proračun, ker te reforme, ki sem jih naštel, potrebujemo. Zdravstvena reforma, gospe in gospodje, to je bila prva točka predsednika Vlade, ko je zaprisegel tukaj pred Državnim zborom, ureditev zdravstva. In da ne bo pomote, nihče ne verjame, da je to možno narediti v enem letu in pol, kolikor imamo to vlado, absolutno ne, ampak nastavek in smer pa bi lahko bila,

Se pravi, kam bomo šli pri zdravstvu? Ali bomo delali samo lepotne popravke, toliko, da sistem preživi, ali bomo res naredili korenito reformo, tako kot je bilo začrtano, mislim, da meseca marca na vašem vrhu koalicije na Brdu? Se pravi, rešili bomo najprej par milijardni problem, to je ZZZS. Kaj smo naredili, smo kaj reševali ZZZS? Tam se iztekajo milijarde evrov denarja, vedno več finančnih sredstev, kot je danes že bilo rečeno, ampak ali imamo zaradi tega kaj boljši zdravstveni sistem, kljub temu, da vlagamo več finančnih sredstev? Ne. In tudi s tem proračunom se namenja več finančnih sredstev za ZZZS.

pa ni. Edino, kar smo naredili, smo naredili preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno. Kot rečeno, problem so bili dobički teh zavarovalnic. V redu.

da imamo neko smer, koncept pri samem vladanju, ki bi moral biti viden tudi skozi ta proračun, skozi nastavke. Za konec. Jaz pričakujem, da bomo zelo hitro dobili rebalans proračuna zaradi tega, ker se nam bosta uparili dve ključni stvari. Prvič, davki, gospodarsko ohlajanje. Povsod po Evropi smo priča gospodarskem ohlajanju in tudi Slovenija ne bo tukaj pač nobena izjema, zlasti zaradi naših izvoznih partnerjev – Avstrije in Nemčije, in prišli bomo v en zelo velik problem. Slabša gospodarska slika lahko kaj hitro [povzroči tudi to] – ta proračun se polni tudi na račun tega, da imamo res rekordno nizko brezposelnost, kar je pohvalno,

ker bo treba spremeniti koncept soočenja z aktualnimi situacijami. Seveda nismo od tega odvisni samo mi, ampak so tukaj tudi zunanje okoliščine, zapletena geopolitična situacija, absolutno tudi vojni na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini. Glede energetske krize, to se lahko še kako ponovi, upam, da ne v takšnem smislu, kot smo ji bili priča dve leti nazaj, ampak zapletena geopolitična situacija in zunanji vplivi so zelo pomembni tudi pri tem, ko se v Sloveniji soočamo notranjepolitično, ne bom rekel dekadenco, ampak s to čudno obliko vladanja, nekonsistentnostjo vladanja in potem, ko to uparimo, lahko nastane sila velik problem za slovensko gospodarstvo in za ljudi. Torej, jaz dajem samo en poziv, državna sekretarka – reforme, ki so res ključne, končno uresničite. Verjamem, da to ne bo šlo tako hitro, zlasti v zdravstvu, zdravstvu, ampak določeni nastavki bi pa morali biti, za davčno reformo bi tudi morali biti nastavki. Se pravi, gremo v to smer, ali pa recite, ne, mi smo se zmotili na začetku mandata, ne zmoremo.

Spoštovani podpredsednik, cenjene poslanke in poslanci! Rad bi se odzval na nekaj vprašanj, ki so se porodila v razpravi in se nanašajo na pristojnost Ministrstva za infrastrukturo in tudi na pristojnost Ministrstva za naravne vire in prostor. Osnovno poslanstvo Ministrstva za infrastrukturo je seveda obnova in gradnja prometne infrastrukture in Slovenijo je avgusta prizadela

utrpeli škodo, hitro in učinkovito pomagati. Ravno zato smo na ministrstvu vložili velike napore in v rekordnem času vzpostavili

V bistvu sem vesel, da smo kot družba našli en konsenz, da je tem ljudem in tem regijam treba pomagati. Ravno zato smo na Ministrstvu za infrastrukturo sprejeli tudi odločitev, da bomo vse naše resurse usmerili v odpravo ujm, pri tem pa dali zavezo, da bomo nadaljevali vse investicije, ki so že v teku, in investicije, za katera so pridobljena evropska sredstva. Prav tako so na Ministrstvu za naravne vire in različnimi ukrepi. Zaključili so akcije na več kot 600 deloviščih, trenutno je aktivnih 230 delovišč, na terenu je več kot tisoč 100 strojev in več kot tisoč 500 delavcev. Torej, dela se izvajajo zato, da bomo lahko jutri kot družba v vseh delih države živeli boljše. Res je, zato so se povsod po Sloveniji investicije, ki se še niso začele in za katere niso bila pridobljena evropska sredstva, nekoliko zamaknile, ampak to ne pomeni, da se ne bodo izvajale, to ne pomeni, da so zaustavljene, so samo nekoliko zamaknjene. Jaz bi ob tem želel tudi poudariti, da ministrstvo skrbi za to, da se investicije enakomerno izvajajo po vsej državi. Vlagajo se velika sredstva v razvoj železnic po vsej državi, ne samo v Ljubljani. Tudi projekt Emonika je sestavljen iz več delov – komercialnega dela, ki je največji, potniške postaje, ki je v pristojnosti Slovenskih železnic, in dela, ki je v pristojnosti Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, ki predstavlja vlaganje v železniške tire in za to je tudi pridobljen evropski denar. V železnico vlagamo, da lahko po vsej državi iz točke A prispemo v točko B in ta infrastruktura je državna in je namenjena za vse nas, zato da bo naše gospodarstvo lahko funkcioniraloboljše in učinkovitejše, da bodo konkurenčni vsi deli naše države. Se pa moramo zavedati, da je ta ujma rekordna, da je prišla nepričakovano in da moramo kot družba pač pomagati tistim, ki so najbolj prizadeti, tistim, ki nimajo ceste. Obstajajo kraji, kjer je voda, kjer je ujma odnesla cesto in je danes zagotovljena varna prevoznost, ampak to ni trajna rešitev. In v naslednjem letu bo potem, ko bo sprejet zakon o obnovi in sanaciji, sprejet tudi ustrezen načrt, ki je tudi že v pripravi, ki bo te investicije v teh krajih, ki so bili močno prizadeti, pospešil, zato da bo tam tudi država funkcionirala v polni meri. Vsa ta sredstva in vlaganja, ki jih bomo namenili, bodo generirala gospodarsko rast, zato da bomo vsi skupaj živeli bolje. Hvala lepa.

Jaz bi želela danes nekaj malega spregovoriti o davkih, ker je bilo veliko očitkov o tem, kako se samo viša davke, in mislim, da se takrat, ko se pa naredi korak v pozitivno smer, zelo hitro pozabi. Zato bi rada spomnila na en ukrep, ki smo ga že sprejeli, ni obljuba, dejansko že velja v letošnjem letu in imajo tisti, ki so upravičeni, že zdaj koristi od njega, govorim pa o olajšavi za mlade do 29. leta pri dohodnini. To je olajšava za tisoč 300 evrov, ki se odšteje od davčne osnove. Velja za letošnje leto, torej mladi do 29. leta imajo zaradi tega že celo leto več neto dohodka vsak mesec. ko sem vprašala Ministrstvo za finance za nek izračun, da si lahko predstavljamo, koliko je to vsak mesec, pride to mesečno samo iz naslova te olajšave 17 evrov, kar je 208 evrov letno, ampak poudarjam, to je samo ta olajšava za mlade, hkrati pa je bila v prejšnjem letu prilagojena tudi splošna olajšava in je potem v bistvu plača še bolj razbremenjena. Ampak ker nočem zavajati, ne bom dala teh skupnih podatkov, ampak bom samo izključno za to olajšavo. to je korak v pravo smer. Podprla ga je tudi opozicija, kolikor se spomnim. To je ena pozitivna zgodba in žal mi je, da se take stvari, ki se naredijo, tako hitro pozabijo. Imamo pa več kot dovolj časa, da vse povprek opletamo z nekonkretnimi podatki o tem, kako gre vse v napačno smer in kako imajo vsi manj vsak trenutek.

bi samo dve dejstvi glede te tako dobronamerne jamstvene sheme. Po mojih podatkih, ko sem vprašala ministrstvo, kako gre s tem projektom, ni bilo še nobene vloge. Izgleda, da bo kolega Hoivik dal bolj ažurirane podatke, ampak super, če je več vlog, bi bilo to super. Ampak po naših podatkih, ko smo o tem razpravljali, ni bilo vlog. Poleg tega pa na iskrenost

Očitno to ni bila prioriteta prej v mandatu, ampak v redu. Če so vloge iz tega naslova, to pozdravljam, ampak mislim, da je fer, da potem vsi pohvalimo tiste stvari, ki so dobre, veliko ukrepov je že bilo sprejetih, ki gredo nasproti ljudem. Mislim, da ni fer, tudi na proračunski seji, posebej v kontekstu neke velike naravne nesreče, da se izpostavlja samo negativne plati in da se še posebej na davčnem področju nekako populistično predstavlja,

Najlepša hvala. Danes smo v razpravi slišali že marsikatero kritiko s strani opozicije na to, kako smo pripravili spremembe proračuna za leto 2024, zato sem si z veseljem prelistala amandmaje poslanskih skupin NSi in SDS, da vidim, ali imajo kakšen kakšen konstruktiven predlog, kako lahko te vsebine, ki so očitno v našem proračunu pomanjkljive, izboljšamo. O amandmajih bom sicer več razpravljala kasneje, najprej bi pa izpostavila, zakaj se mi spremembe proračuna za leto 2024 in sam proračun zdijo okej. Proračun je hkrati odgovorno in razvojno naravnan. Odgovorno je naravnan do vzdržnosti javnih financ, saj začne veljati fiskalno pravilo. Odgovorno je naravnan do ranljivih skupin prebivalcev. Naj spomnim, da se bodo usklajevale pokojnine že januarja naslednje leto, uskladili se bodo tudi socialni transferji. Zajamčili bomo minimalno vdovsko pokojnino. Zaradi zvišanja plačnih razredov za javne uslužbence, ki se je zgodilo v aprilu letos, bo zagotovljenih tudi več sredstev za napredovanja. Proračun je odgovorno naravnan prav do vseh prebivalcev, namreč Vlada bo podaljšala regulacijo cen električne energije in plina za gospodinjstva, naj pa spomnim, da smo tudi ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kar pomeni, da bomo plačevali fiksen prispevek, ki bo za vse enak, to je v višini 35 evrov, torej ne bo podražitev, ki so jih napovedovale zasebne zavarovalnice, prva uskladitev z rastjo plač pa bo prišla na vrsto šele leta 2025. In če govorimo o tem, kje je zdravstvena reforma, mislim, da se je zdravstvena reforma začela ravno z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, začela pa se je v bistvu že veliko prej, z volitvami, saj smo z nastopom nove vlade presekali s podeljevanjem koncesij. Proračun za leto 2024 je odgovorno naravnan tudi do prebivalcev, ki so utrpeli škodo zaradi poplav in plazov. Prejeli bodo namreč sredstva za prenovo stanovanj, tudi kmetij, ali pa za nadomestne zgradbe tam, kamor se bodo morali preseliti. Na Koroškem se bo odstranjeval onesnažen mulj, spremljalo se bo zdravje otrok, urejali se bodo zadrževalniki, vodotoki in drugi protipoplavni ukrepi. Letos je bilo ljudem, občinam in gospodarstvu že namenjenih 420 milijonov evrov za namen obnove, v letu 2024 pa bo skupaj z evropskimi sredstvi to doseglo 1,4 milijarde evrov. Odgovorno bodo v proračun za leto 2024 prispevali tisti, ki imajo največ. Začasno se bo za financiranje obnove Slovenije zvišal davek na dohodek pravnih oseb, in sicer iz 19 na 22 %, prispevale pa bodo tudi banke, ki smo jih leta 2013 z davkoplačevalskim denarjem dokapitalizirali v višini 3,5 milijarde evrov. Ne drži, da v Sloveniji nadpovprečno stiskamo gospodarstvo in kapital, namreč na Nizozemskem, v Belgiji, Avstriji in Luksemburgu imajo davek na dohodek še višji, kot mi začasno predvidevamo, in to je 25-odstotni davek, v Nemčiji pa je ta celo na ravni 30 %. Proračun bo odgovoren tudi do okolja in zdravja ljudi. Zvišujejo se namreč sredstva za prilagajanje podnebnim spremembam in za zdravstveno varstvo. Odgovoren bo do lokalnih skupnosti in njihovega razvoja, saj bodo občine prejele višje povprečnine. Odgovoren bo do gospodarstva, ki se bo lahko bolje upiralo upiralo draginji, namreč 120 milijonov bo namenjenih za sofinanciranje visokih cen energentov za tiste, ki imajo res najvišje cene na trgu. Bo pa tudi odgovoren do mladih, prvič bodo namreč izdatna sredstva namenjena iz proračuna, in sicer za gradnjo javnih najemnih stanovanj stanovanj v višini 25 milijonov evrov, prej pa je letno sklad prejel zgolj okoli dva milijona evrov proračunskih sredstev. se sedaj dotaknem teh famoznih amandmajev opozicije, ki naj bi kritično reševali vse to, kar smo mi izpustili. Najprej bi začela z amandmaji Poslanske skupine Nova Slovenija. Moram priznati, ko sem jih začela prebirati, sem najprej pomislila, da prebiram amandmaje Poslanske skupine SDS. Če že poslušamo kritike na račun javnomnenjske podpore, bi predvidevala, da se bo tudi Nova Slovenija malo zamislila in izbrala neke svoje, nove programske teme, ne pa kopirala svoje opozicijske kolegice. kolegice. Nova Slovenija v enem izmed amandmajev predlaga, da bi na račun sredstev za integracijo in oskrbo migrantov 25 milijonov prestavili za financiranje Sove. Pri tem se mi poraja vprašanje, ali je res z vidika nacionalne varnosti bolje vlagati v neke vohunske programe in obveščevalne službe kot pa v dejansko oskrbo in integracijo prišlekov. Namreč, lačni in zmedeni tujci zagotovo ne predstavljajo neke neke varnosti v naši državi, če jih bomo zapostavljali, s tem ne bomo zvišali varnosti v državi, ampak bomo povišali varnostno tveganje. Potem je en kup amandmajev, ki prerazporejajo sredstva za ceste, in sicer na račun slabljenja nevladnih organizacij. Tu bi spomnila vseeno tudi Novo Slovenijo, da imajo tudi oni svoje nevladnike, namreč Zavod Iskreni, ki je pod ministrom Ciglerjem Kraljem prejel 130 tisoč za tisoč za pomoč prebivalcem v epidemiji, je prav tako nevladna organizacija in takih, ki so blizu desni opciji oziroma katoliški opciji, je zagotovo še več. Potem bi za vlaganje v cestno infrastrukturo zmanjševali tudi sredstva za Furs. Furs skrbi za to, da pobiramo davke kot država, s katerimi v bistvu financiramo javne storitve, zato mi ni čisto jasno, zakaj bi šibili Furs. In to je v bistvu to, nekaj je še bilo, večinoma je šlo za ceste. Če preidem na Poslansko skupino SDS in njihove amandmaje, spet prevladujejo ceste, nekje 10 strani amandmajev se dotika cest, in sicer me je najbolj presenetilo to, da bi gradili ceste na račun umetnosti, je asfalt pa res ključen za razvoj družbe in duha, čeprav me čudi, glede na to, da ste veliko gradili v prejšnjem mandatu, ste pozabili na nekaj cest, ki so pa zagotovo ključne, da jih obnovimo v času inflacije, prilagajanja podnebnim spremembam, migracij in vojn. Potem ste na račun grajenja cest želeli zmanjšati tudi sredstva za denarno socialno pomoč, čeprav grozite, da se gospodarstvo ohlaja, tako da se počasi morda odločite, ali bomo imeli kmalu poplavo brezposelnih in bomo potrebovali denarne socialne pomoči ali pa bo brezposelnost še vedno rekordno nizka in bomo lahko prihranili ta sredstva za asfalt. Sredstva ste želeli vzeti tudi Ministrstvu za javno upravo za urejanje javne uprave, čeprav vemo, da imamo proteste uslužbencev, ki opozarjajo na nevzdržnost razmer v javni upravi. In pa seveda klasika, vzeli bi tudi migrantom. Zopet bi poudarila, da je za nacionalno varnosttreba poskrbeti, da migrante, ki se pač tu neizogibno zadržujejo, in za njihove osnovne potrebe poskrbljeno, zato da potem res ne hodijo po cestah in se morajo preživljati z nekimi kaznivimi dejanji. Potem ste želeli 20 milijonov zopet vzeti umetnostnim programom, torej samozaposlenim v kulturi, nacionalnim in občinskim javnim zavodom, pa tudi v bistvu prihajajoči evropski kulturni prestolnici – Novi Gorici, namreč vse to, kar sem zdaj naštela, sodi v podprogram umetnostnih programov, in sicer bi teh 20 milijonov namenili za lokalno razvojno infrastrukturo, kar pa v bistvu ni potrebno, saj je Ministrstvo za finance občinam že zagotovilo povečano financiranje, in sicer bodo prejele 25 evrov več na prebivalca iz naslova povprečnin. In zopet ne vem, zakaj bi šibili javne kulturne zavode, ki so tudi v manjših občinah, in pretapljali ta denar v asfalt. Ali je to z vidika nekega razvoja? Ne vem. Še en populistični amandma je bil predlagan s strani Poslanske skupine SDS, in sicer za upokojence, na račun tega, da bi poglabljali javni dolg, ki ga že moramo odplačevati po visokih obrestnih merah, in sicer ste želeli za 10 % zvišati letni dodatek za upokojence. Morda ste pa v bistvu pozabili, da je ta vlada že ogromno naredila za upokojence in niste ravno obrazložili, zakaj bi bilo treba še zvišati ta letni dodatek, namreč upokojenci bodo prvič v zgodovini Slovenije dobili letos zimski regres, pokojnine pa se bodo že januarja uskladile za 8 %. Očitki, da proračun, ki ga je pripravila vlada Roberta Goloba, ni razvojno in preventivno naravnan, so v bistvu absurdni in opozicija je z današnjimi amandmaji dokazala, da razvoj in preventivo razume kot urejanje cest v svojih volilnih okrajih. Seveda asfalt kupuje volilne glasove, a kljub temu, da je opozicija gradila piramide za nas, so ljudje na volitvah pokazali, da si želijo vlade, ki bo krepila javne storitve, javne medije, inovacije, raziskave, razvoj in skrbela za blaginjo ljudi, ne pa za svoj žep. Zato bom tudi predlagan proračun z veseljem podprla.

Pošljite vsaj kompetentne ljudi, ki vedo, kaj piše v dokumentih, kajti za ministra, ko ga spremljam na soočenjih, res ne vem, ali sploh prebere kaj, kar mu službe pripravijo, tako da pozdravljam prisotnost državne sekretarke. To je bila pohvala. Kar se pa tiče kritike, zdaj prva stvar, na katero bi se odzval, bi morda rekel, kaj sem pravzaprav ob potrditvi ministrov in ministric te Golobove vlade sam dejal. Pa bom citiral: »Ob koncu vašega mandata, če boste realizirali skrajnosti v zapisanem programu svojega dela, srednjega razreda v Sloveniji ne bo več in to bo za stabilnost naše družbe usodno. Slovenski kapital bo izgubljen, najbolj inovativni Slovenci in Slovenke, ki jih ni malo, pa bodo nujno potrebno, posebej v teh zahtevnih časih, dodano vrednost ustvarjali tujim državam.« To sem izrekel 1. junija 2022 in pravzaprav se to, kar sem rekel, uresničuje. Gospodarstvo vas na kolenih prosi, da prenehate z zategovanjem pasu, mladi podjetniki vas na kolenih prosijo, da jih prenehate odganjati v tujino. Prosijo vas, moledujejo, pošiljajo pripombe, pošiljajo dobre primere praks iz držav, iz sosednje Hrvaške, ki znižuje davke, ki povečuje olajšave. Če se spomnimo, od tega je približno eno leto, ko je ta vladna koalicija sprejela novelo Zakona o dohodnini, takrat je črtala splošno olajšavo, ki se je je dotaknila prej tudi kolegica Tacer, pa ponovimo malo zgodovino. Prejšnja vlada je sprejela Zakon o dohodnini, ki bi v letih 2022, 2023, 2024 in 2025 zviševal splošno olajšavo do 7 tisoč 500 evrov, štartali smo iz 3 tisoč 500 evrov za vsakega državljana.

Kaj je bil vaš argument? Glasna je bila predvsem stranka Levica, vaša programska liderka, da bomo izgubili na stotine milijonov evrov v državnem proračunu s strani prihodkov.

davki na dohodek in dobiček. V letu 2021, ko je bila splošna olajšava še vedno 3 tisoč 500 evrov, 2,8 milijarde, v letu 2022, ko se je ta zvišala na 4 tisoč 500, 3,16 milijarde, in v letu 2023 ocena realizacije 3,14 milijarde. Kar se tiče tega iz naslova dohodnine – v letu 2021 1,56 milijarde, v letu 2022, ko je zakon začel veljati, 1,59 milijarde in v letu 2023, ko ste hvala bogu pustili 5 tisoč evrov splošne olajšave, drugače bi bila 5 tisoč 500, 1,73 milijarde evrov s strani dohodnine, torej 140 milijonov evrov več. To so vaše številke, to je vaš proračun in to je dokaz, kako ste grobo zavajali, ko ste strašili takrat pred volitvami, ko je tudi gospod Golob dejal, da bo črtal Zakon o dohodnini, da bo črtal višje neto plače, ko je Luka Mesec najprej predlagal posvetovalni referendum. Mi smo to v Slovenski demokratski stranki pozdravili, pojdimo, vprašajmo ljudi, ali želijo višje neto plače. Potem je seveda tista ideja zamrla, ker kdo bi bil tako neumen, da bi si sam predpisal nižje neto plače, sedaj pa pridete vi z dokumentom, ki vam kaže prav to, da ste zavajali in da je logika obratna. Ampak veste, zakaj ste zavajali? Zaradi tega, ker ekonomija ni taka, da ti predpišeš en zakon, po tem zakonu bo toliko prihodka. Ja, seveda, če je splošna olajšava višja, bo manj prihodkov, če bi gledal čisto statistično. Ampak veste, kaj? Ko je splošna olajšava nižja, to slišijo tudi tuji investitorji. To slišijo tudi investitorji, ki dodajajo visoko kvalificirana delovna mesta, ki dodajajo dodano neto vrednost na zaposlenega.

gospod Golob, smejal: »Ah, kaj pa je 47 tisoč? 100 tisoč je tista številka, ki jo moramo doseči!«. Pa mi bomo zdaj šli dol! Šli bomo, ne vem, mi bo državna sekretarka odgovorila, kakšna je zdaj, mislim, da je okoli 52 tisoč evrov, morda malo manj, ampak z vašimi predlogi, z vašim zategovanjem pasu bomo šli nazaj bomo šli nazaj na 47 ali 40 tisoč evrov. Vi ste v svojih stališčih, spoštovana koalicija, predvsem Gibanje Svoboda, dejali, da želite konkurenčno okolje, da želite pomagati gospodarstvu, ampak to ni pravi način.

mi smo z amandmajem zvišali tistih tisoč evrov, kot ste vi predlagali, na tisoč 300 evrov, kar smo seveda pozdravili in podprli ta naš amandma, potem smo o Zakonu o dohodnini glasovali proti, da ne bo pomote.

ker je gledal na daljši rok. Vi zdaj govorite o stanovanjski shemi za mlade, da je bilo to tik pred volitvami. Saj ta zakon je bil hvala bogu tudi sprejet par mesecev pred volitvami, pa ne zaradi vladne koalicije, ampak zaradi tega, ker je opozicija KUL takrat nagajala in zavlačevala postopke,

poanta tega, da ko bo ona vladala, bodo imeli vsi višje neto plače. Ne, gledala je na prihodnost države, kaj bodo imeli državljani čez 5, 10, 15, 20 let

v 15 letih ni bilo tako visoke uskladitve pokojnin za osem in nekaj odstotkov. Ampak pozabite pa povedati bistven podatek. Kakšna je bila pa inflacija? Kakšen je pa ratio, razmerje med povišanjem, uskladitvijo pokojnin in inflacijo? Tega pa ne poveste. To je najbolj pomemben podatek. Država ima lahko, ne vem,

so bile tri, štiri, ena se je dotikala zdravstva, druga se je dotikala stanovanjske problematike, tretja plač v javnem sektorju in tako naprej. Kaj pa zdaj beremo? Kar se tiče stanovanjske reforme,

bilo na začetku to mišljeno za nekaj drugega, ker niti vaši dokumenti niso kazali, kam bo šel ta denar. Ali veste, kaj je pa zdaj problem? Zdaj pa ta denar leži na Stanovanjskem skladu in se Ministrstvo za solidarno prihodnost in gospod Remec kregata, kam bo ta denar sploh šel, ali bo šel na občine ali bo šel v javna državna stanovanja, kakšna bo najemnina … Pa dajte, no! Za koga se imate? Enega stanovanja še niste zgradili iz vašega proračuna, niti enega! Vse to, kar se zdaj gradi, kar se zdaj odpira, so rezultati prejšnje in tudi, bom tako povedal, predprejšnje vlade in Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025. Vi pa še vedno govorite, in to mi je tudi zadnjič gospod Maljevac odgovoril, da vlada intenzivno dela, predvsem Ministrstvo za solidarno prihodnost, da bo do konca leta 2026 narejen sistem, ki bo sposoben zgraditi 5 tisoč stanovanj oziroma ne, 2 tisoč je zdaj številka.

treba je poenostaviti postopke umeščanja v prostor, to je treba regionalizirati, ne da bo zdaj Ljubljana nasičena z megalomanskimi stolpnicami, ena izmed takih, ki je sicer zasebne gradnje, je zdaj na Celovški,

ki zdaj ležijo še vedno neporabljeni, pa smo že novembra, na Stanovanjskem skladu Republike Slovenije. Zdaj pa nekaj, kar se tiče mladih. Včeraj je bil svetovni dan otrok.

Inflacija je visoka, minister Mesec pa ne dviguje subvencij za študentske malice. Pa tako je bil kritičen, ko je bil še predstavnik opozicije, kako je bila prej Janševa vlada hudobna, ko je dala samo dvakrat dodatke za vse študente in dijake, kako je bila zlobna ta vlada. Kaj je pa on naredil? Še ministra za finance ne zna prepričati, da je to nujno potrebno, da študenti tudi občutijo inflacijo. Ampak tega dviga za študentske bone ni in izgleda, da Da ne govorimo o študentskih domovih in o ostalih stvareh. Potem je še ena taka pomembna stvar, govorimo o Zakonu o digitalizaciji zdravstva, govorimo o zakonu o digitalni preobrazbi Slovenije, o strategijah. Potem pa pride novica, da je fakulteta za informatiko dobila manj denarja in bo morala zmanjšati število vpisnih mest za bodoče IT-jevce. Se pravi, oni morajo javno to povedati in prositi, dajte, ne delajte tega. Jaz sem dal potem pobudo ministru za finance in ministrici za digitalno preobrazbo, naj tega ne storita in hvala bogu se je se je vlada usmilila bodočih IT-jevcev in ni znižala vpisnih mest. Pa to bi moralo biti samoumevno, spoštovani. Prejšnja vlada je sprejela načrt, predvsem na področju zdravstva, naravoslovja, digitalnih veščin, da bomo iskali te kadre, ki so takole zaposljivi, takole / pokaže z gesto/. Študente po prvem letniku pobašejo zasebne firme, niti ne dokončajo študija, ker so tako iskani, ker so tako deficitarni. Mi se pa tukaj kregamo, ali bo vlada namenila denar za univerze, da bodo lahko zagotavljale vpisna mesta za IT-jevce ali pa za zdravnike. je treba spet gledati dolgoročno. Kar jaz pogrešam pri tem proračunu, je ta dolgoročna vizija. Zdaj govorite, spoštovani, da je ta vlada za dva mandata,

ker je taka nizka javna podpora vladi. Saj zdaj pa ljudje počasi vidijo, da o reformah lahko govorimo na ne vem kakšnem koalicijskem vrhu, lahko gremo na vrh Nebotičnika tu v Ljubljani ali pa na Ljubljanski grad in imamo tam novinarsko konferenco, reforme morajo ljudje občutiti. Seveda, pri vsaki reformi je težko dobiti zaupanje ljudi, s tem se strinjam s predsednikom Vlade, ko je dejal enkrat v enem intervjuju, da če bo videl, da ljudje ne bodo zadovoljni z reformo, se je ne bomo šli, ampak to je tak prikladen izgovor, zelo prikladen, ampak ljudje si želijo reform. Poglejte malo javne ankete, [ljudje] si jih želijo, ampak če ni r od reforme r od reforme … Zdaj imate pač prikladen izgovor, kar je seveda živa, kruta resnica, da so se zgodile poplave. V tem primeru hvala bogu za vlado, da so bile poplave, na žalost moram tako reči, da lahko odlašajo z reformami, da lahko odlašajo s prekinitvijo zvišanja plač v javnem sektorju za eno leto, da lahko odlašajo z zdravstveno reformo. Razlika je očitna, ko govorimo o plačah v javnem sektorju, ja, tam je treba pač dati denar, ni druge. Ampak ob zdravstveni reformi pa je že sam predsednik Vlade dejal, da ni problem denar, to po moje govorimo oziroma govorijo že 20 leve in desne. Potrebna je reorganizacija, treba je imeti enega človeka,ki ne bo popustil lobijem, ki ne bo tak kot vaš prejšnji minister, ki je izpeljal je izpeljal uveljavitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, torej iz dopolnilnega, potem pa odstopil, se mi zdi, da je bilo celo en dan po tisti seji, ko ste sprejeli ta zakon. In zdaj upam, da bo nova ministrica temu kos. Ampak ali veste, kaj je pa ona dejala? Ona je pa dejala, da je itak tako malo časa, samo, da ne tonemo globlje, pa bo že super. To je pa ona dejala. Potem imamo Strateški svet za zdravstvo, tukaj celo Delo dvomi o nadaljnjem obstoju tega strateškega sveta, ki je bil ob ustanovitvi oh in sploh. Potem sicer gospod Brecelj reče, da bo predsednik Vlade težko delal, ker ima drugo največjo koalicijsko stranko, ki je maksimalno skorumpirana, govoril je o Socialnih demokratih. Zdaj zapuščajo ta svet, odstopil je na primer je, se mi zdi, specialist za družinsko medicino, se pravi, že strateški sveti vam razpadajo, dobro, deluje pa tisti za prehrano, to pa deluje, ta, ki pravzaprav samo viša davke, ukinja gazirane pijače. Mislim, to je res enostavno in to lahko vsak naredi. Pa ne verjamem. A veste, kaj bi ta dodatni davek naredil? V še večjo revščino bi potisnil ljudi, ker verjemite, otroci iz socialno ogroženih družin ne bodo popili enega decilitra vode več, če boste tam zvišali davke, samo težje bo mama plačala položnice ob koncu meseca, to bo edini rezultat. Pa sem za zdrav življenjski slog, da ne bo pomote. Če primerjamo strateške svete, na primer v prejšnji vladi je deloval Strateški svet za digitalizacijo pod vodstvom Marka Borisa Andrijaniča, ki je bil ustanovljen v začetku aprila. Maj, junij, julij, avgust, 1. avgusta je bila vzpostavljena vladna služba za digitalizacijo, za digitalno preobrazbo. Čez par mesecev, čez štiri mesece, je bil že v javni obravnavi zakon, sistemski zakon o digitalni preobrazbi Slovenije. Tako se dela. Potem se je nižalo davke in naredilo kar nekaj takih kratkoročnih ukrepov. Kaj je naredila ta vlada oziroma nova ministrica? Ukinila je ta strateški svet, ki je bil res sestavljen iz strokovnjakov, tako z leve kot z desne, prinesla novelo zakona o digitalizaciji in kupila 13 tisoč računalnikov brez pravnih podlag. In temu vi rečete dejanšizacija oziroma ukinitev janšizma. janšizma. Jaz predloga proračuna za leto 2024 oziroma sprememb ne morem potrditi, ker niso razvojno naravnane, ker so take na horuk. Hkrati pa, kot sem dejal, prosim, vladna koalicija, predvsem Gibanje svoboda, 41 oziroma 40 vas je, morebiti bi bilo fajn, da bi se gospod Sajovic enkrat izjasnil, kako vas zdaj naslavljamo, da ne bomo tukaj špekulirali, ali vas je zdaj 40 ali 41, ampak res vas prosim, prenehajte. Danes imate priložnost sprejeti kakšnega od naših amandmajev, danes imate priložnost uskladiti rast plač z inflacijo, imate še veliko priložnosti. Tukaj vas pozivam, prosim, kot sem prosil v svoji pobudi, ne ukiniti mest za IT-jevce na fakulteti za informatiko, zdaj vas prosim, sprejmite kakšen naš amandma, večina je takih, ki zasledujejo želje in potrebe ljudi na terenu. Podprite vsaj tiste, gre za manjše zneske. Sam sem na primer predlagal amandma za krepitev slovenskega jezika, ki ima tudi svoj nacionalni program,

ki so na terenu pobirali pobude za infrastrukturne projekte, ki že čakajo, so skoraj v izvedbiin si želijo oziroma krvavo potrebujejo ta prepotrebna sredstva.

In tudi teh težav, s katerimi se vi soočate, napovedane stavke v javnem sektorju, napovedane stavke sodnikov in tožilcev, s tem se vam ne bi bilo treba ukvarjati, če bi takrat pustili tisti zakon pri miru. Ne delajte več teh napak. Prvi pokazatelj, da resno mislite še naprej vladati z vsaj mero odgovornosti, je, da ta proračun popravite, da bo res razvojno naravnan, da ne bo zasledoval partikularnih interesov največje vladne stranke in da bo delal za dobrobit vseh državljanov in državljank. Hvala lepa. Hvala. Naslednja dobi besedo gospa Lena Grgurevič.